započet ćemo sa Konačnim prijedlogom zakona o primaljstvu međutim

recimo oko 12 sati okupimo klubove kako bi mogli proširiti dnevni red ove sjednice. Sada prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o primaljstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 160 Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Pred vama se nalazi dakle jedan od zakona kojima se određuje profesije koje su na nivou Europske unije riješene kao jedinstvene profesije i kojima u državama na određenoj razini sukladno i kvalifikacijama i kompetencijama je potpuno ujednačen znači ravnopravni odnos, stručnost, znanje i provedba zdravstvene zaštite u tom segmentu. O čemu se dakle radi? U Republici Hrvatskoj jedna djelatnost primalja postoji tradicionalno već niz godina ali je na razini srednjoškolskog obrazovanja. Na taj način po gledajući europskim direktivama gdje se 10+3 na način da je osam godina osnovnog školstva, dvije godine općeg obrazovanja u srednjoj školi, dvije godine stručnog obrazovanja što je činilo nekad naših 8+4 dodaje i godinu dana pripravničkog staža nakon čega se polaže stručni ispit gdje smo formalno zadovoljili bazični dio 10+3 u osnovnoj edukaciji. za profesiju primalja na razini Europe što se smatra europskom primaljom i u daljnjem današnjem razgovoru navodit ćemo europsku primalju da možemo razlikovati da ne bi došlo do zabune ta edukacija je još dopunjena sa minimalno 3 godine stručnog studija s time da se u nekim državama ide i prema sveučilišnom studiju kako bi europska primalja imala sve one kompetencije koje je predviđeno direktivama. To je direktiva 36 iz 2005. godine. Na takav jedan način u tijeku pregovora ispostavilo se da hrvatske primalje koje u ovom trenutku ne rade samostalno, znači one u ovom trenutku rade na razinama bazične primalje, ali kao dio tima ginekologa opstetričar nemaju kompetencije da im se automatski prizna status europske primalje jer je to kompletno druga razina školovanja. Suočeni sa takvom činjenicom a radi se oko cirka tisuću i ljudi koji rade znači kao primalje u hrvatskom zdravstvu a koje definitivno ni u hrvatskom zakonodavstvu nemaju kompetencije koje kompetencije ima europska primalja već imaju kompetencije na razini dakle srednjeg, srednjoškolskog školovanja bilo je potrebno nekako to razgraničiti. Da se zadrži tradicija hrvatskog primaljstva koja postoji zajedno sa strukovnom školom primalja ali da se preuzmu i obveze koje pregovori sa Europskom Na taj način se u tijeku postupka krenulo prvo u pripremu studija primaljstva te je prvi studij primaljstva otvoren u Rijeci, na Sveučilištu u Rijeci. Drugi studij je u pripremi i uskoro se očekuje otvaranje isto tako u Zagrebu gdje bi se školovale primalje na razini dakle europske primalje. S druge strane u potrebi dakle ujednačavanja profesija u dogovoru s Agencijom za strukovno obrazovanje definiralo se da primalja koja radi dakle u timu sa ginekologom i po ovom prijedlogu novog zakona u timu sa europskom primaljom, da stječe zvanje dakle primalje asistenta što je prihvatljivo sa strane Europske unije, što je prihvatljivo i sa naše strane gdje 1800 primalja koje u ovom trenutku dakle nemaju kompetencije ne gube profesiju već imaju čvrsto definiranu profesiju, profesiju primalja asistenta. U razvoju primaljstva u Hrvatskoj kako je viša primaljska škola već bila ukinuta određeni broj primalja je nastavilo svoje školovanje kroz stručne studije medicinskih sestara. Iz tog jednog razloga u daljnjim pregovorima traži se prijelazno razdoblje gdje bi se moglo uz određene dopune školovanja ali ovaj puta kratkotrajne i jedan broj hrvatskih primalja koje su do sada radile na mjestu, znači ono što se zove primalja asistent, gdje bi mogle steći kompetencije temelju godina rada što mi volimo reći stečena prava, ali ovdje je ljepše reći godine rada u struci, godine stjecanja vještina u praksi gdje bi na takav jedan način uz dodatnu određenu edukaciju koja je sada u fazi dogovora sa Europskom komisijom isto tako bi se moglo onda priznati status europske primalje. Zašto je to bitno? To nije samo bitno iz nekakvih priznavanja stečenih prava jer do sad su mogla obavljati određeni posao, a od sad ne bi. To nije, uopće ne ide u tom smjeru. Primalje koje su do sada sa nazivom primalje obavile dio posla nastavljaju u potpunosti obavljati svoj dio posla sa nazivom profesije primalja asistent i tu promjena nema nikakvih. Europska primalja ima sasvim druge kompetencije i odgovornosti. Iz tog razloga ne može se samo jednostavno administrativno primalji asistentu nametnuti ta prava i odgovornosti iz čisto jednostavnog razloga što europska primalja po direktivi Europske unije, a tako je to i uređeno u zemljama Europe ima praktički kompetenciju kompletnog vođenja fizioloških trudnoća. Računa se da je sigurnih u prosjeku Europske unije preko 70% trudnoća fizioloških. Na takav način si je Europska unija smanjila pritisak onoga što se odigrava fiziološki znači prirodno na specijaliste ginekologe i opstretičare i predala dakle jednoj skupini, jednoj profesiji odgovornost za vođenje toga. Europska primalja mora dakle znati prepoznati u, bilo kakav pomak u trudnoći koji bi mogao ići prema bilo kakvoj patologiji i bilo čemu gdje bi zahtijevalo dakle ulazak ginekologa u praćenje trudnice. Gdje bi bilo kakav zahvat ili bilo koje drugo stanje moglo utjecati na normalnu trudnoću i nakon toga prelazi iz kompetencije primalje u kompetenciju specijaliste ginekologa i opstretičara. Tako uređen sustav koji se pokazao kroz niz broja godina u Europi dobrim je sustav kakav se na neki način traži i direktivom od Republike Hrvatske. Iz tog razloga pred vama je Prijedlog zakona o primaljama u kojem se jasno definira što je primalja asistent i koja je razina školovanja. Što je primalja koju sam, danas spominjem kao europska primalja u Republici Hrvatskoj, kakav je način kompetencije i odgovornosti gdje treba podsjetiti dakle da primalja – asistent on radi u timu sa specijalistom ginekologom ili sa primaljom, europskom primaljom ili primaljskom prvostupnicom kako se titula dobiva nakon završenog stručnog studija. isto tako da oni koji će kontrolirati, koji će propisivati standarde da to bude komora sa javnim ovlastima. Dakle, koja će urediti područje primaljstva u Hrvatskoj. Jasno je da se u takvom zakonu, zakon je rađen po uzoru na ostale naše zakone o profesijama. Najbliži zakonu je Zakonu o medicinskim sestrama, te za svako daljnje pitanje u vezi ovih usuglašavanja stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo.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 Hvala lijepa. Štovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj je 10. sjednici raspravljao o ovom predmetu kao matično radno tijelo sukladno članku 76. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Djelatnost primalja koja se obrađuje ovim zakonom u sklopu integralnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite i posebne profesionalne grupacije unutar zdravstva nije do sada bila odgovarajuće zakonski riješena, dakle nije bila regulirana. Zbog važnosti pružanja primaljske skrbi koja utječe na uspješnost i kvalitetu cjelokupnih zdravstvenih usluga i obzirom na dugu tradiciju primaljstva u Hrvatskoj kao i dosadašnje različite pristupe u edukaciji članovi odbora podržali su ovakvo rješenje i podržali su ovaj zakon. Ovim putem donošenjem posebnog zakona za svaku profesionalnu grupaciju u sustavu zdravstvene zaštite taj sustav će ističu članovi odbora biti potpuno zakonski usklađeni. Prijedlogom je, istakli su članovi odbora, po prvi puta sadržaj i način djelovanja primalja definiran posebnim zakonom . Za sve ono što nije uređeno ovim posebnim zakonom na odgovarajući način prema tumačenju zakonodavca određuje se i primjenjuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog definira i usklađuje s europskim propisima edukaciju, nadležnost i odgovornost primalja. Udruživanjem primalja u strukovnu komoru jamči se nadzor nad kvalitetom i praćenje dostignuća u primaljskoj struci. Tijekom rasprave postavljeno je pitanje položaja primalja koje su sada u radnom odnosu, a koje stupanjem na snagu ovog zakona neće ispunjavati uvjete za obavljanje poslova. Kako je objasnio predstavnik predlagatelja po katalogu znanja i vještina kako to predviđa ovaj zakon primalje koje sada obavljaju taj posao postati će prema ovom zakonu primalje asistentice. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru usvajanje Zakona o primaljstvu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče i gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice je raspravljao o Prijedlogu zakona o primaljstvu s Konačnim prijedlogom zakona koji se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, te će ga i podržati. Čuli smo da direktivom Europske unije 2005./2006. se jamči osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesija i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi. Ali veća je jednostavnost pružanja usluga mora se osigurati u kontekstu poštovanja javnog zdravlja. Za primalje se predviđa jedinstven sustav izobrazbe u svim državama članicama. Međutim, države bi prilikom ustrojavanja njihove izobrazbe trebale imati maksimalnu slobodu. Primaljstvo kao što smo čuli do sada nije imalo svoj zakon, iako je primaljska skrb vrlo važna zdravstvena usluga u Republici Hrvatskoj u bolničkom sustavu, te obuhvaća 24 satno zbrinjavanje trudnica, rodilja, novorođenčadi, brojne dijagnostičke i terapijske postupke uz pravodobno izvještavanje liječnika. Primaljstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, dulje nego sestrinstvo. Dobro je spomenuti, a na području Hrvatske nađen je u Vranjicu kraj Solina spomenik Elia Suite iz antičkih vremena što je najstariji spomen primalje u našim krajevima. U Republici Hrvatskoj prve primaljske tečajeve održavao je u 18. stoljeću varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalangue koji je izdao prvi primaljski udžbenik za seoske žene koje se žele baviti primaljstvom pod nazivom “Kratek nauk od meštrije pupkorezne“. Najstarija škola u, dakle nekada je to bila praksa u seoskim sredinama, a danas 99% poroda se obavlja u bolničkim ustanovama. Najstarija škola u Hrvatskoj osnovana 1786. u Rijeci. Održala se godinu dana jer je bila privatna i nije imala državnu potporu. 1821. u Zadru je počela prva primaljska škola i tada je čitava pokrajina Dalmacija imala jednu primalju. Danas u Republici Hrvatskoj imamo 1760. primalja i do sada nismo imali zakon kao što smo čuli o primaljstvu već je njihova profesija uređena pojedinim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji uređuje rad primalja u sklopu tima primarne zdravstvene zaštite. Nakon završene srednje škole nastavile su usavršavanje kao medicinske sestre. 1000 primalja radi kao medicinske sestre. Nakon usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije stupanja na snagu zakona postaju primalje asistentice i mogu raditi samo pod nadzorom koji može provoditi primalja koja ima pravo valjano odobrenje od komore za samostalan rad ili liječnik specijalist ginekologije i opstetricije. Dakle, očigledno je obrazovanje temelj. Obrazovanje primalja prvostupnica stječe uspješnim završavanjem stručnog dodiplomskog studija za zanimanje primaljki prvostupnice. To smo čuli od gospodina državnog tajnika. Članovi kluba Hrvatske demokratske zajednice su posebno ukazali na dužnosti primalja koje države članice osiguravaju. To je vrlo bitno da se vidi koju širinu primaljke prvostupnice mogu raditi. Dakle, primjereno, prvo primjereno informiranje savjetovanja u vezi sa planiranjem obitelji. Dijagnostika trudnoće, praćenje, vršenje pregleda potrebitih za praćenje razvoja normalnog tijeka trudnoće. Propisivanje ili savjetovanje o pregledima potrebnih za najraniju moguću dijagnozu rizičnih trudnoća. Izvođenje programa za pripremu roditeljstva, pripreme za porod uključujući i savjet o higijeni prehrane. Skrb i pomoć majci tijekom poroda i praćenje stanja fetusa u maternici. Vođenje spontanih poroda uključujući ebiziotomiju u hitnim slučajevima vođenja poroda na zadak. Prepoznavanja znakova koji upozoravaju na nepravilnost kod majke ili djeteta koji traži upućivanje na liječnika. Pregled i njega novorođenčeta, njega majke i djeteta, davanje savjeta. Dakle, vrlo široko područje djelovanja. Nakon svega nabrojenog vidljivo je da će svaka primanja morati imati široko medicinsko obrazovanje i veliku moralnu i etičku profesionalnu odgovornost. bi spomenuo članak 15. zakona sadrži odredbu privatne prakse primalja koju obavljaju primanja sa završenim studijem primaljstva koji ima odobrenje za samostalan rad izdan od Hrvatske komore primalja. Članak 21. koji govori da primalja nije odgovorna za neprovedeni postupak u slučaju kada i unatoč znanju i vještini poslodavac nije osigurao lijekove, sredstva, potrebni pribor i tehničku opremu u skladu sa minimalnim standardima. Dakle, sve nam je glede edukacije jasno, pitamo da li imamo mi mogućnost edukacije primalja na našoj sredini. Prošle godine je, naravno da imamo, otvoren u Rijeci studij za primalje, a biti će uskoro i u Zagrebu. dakle sukladno direktivi osposobljavanje primalje obuhvaća minimalno redovito osposobljavanje za primalje koje obuhvaća najmanje tri godine teoretskog i praktičnog obrazovanja ili posebno redovno osposobljavanje za primalje koje traje 18 mjeseci. Svaka zemlja mora za sebe odlučiti na koji način želi školovati diplomiranu primalju,, ali mora zadovoljiti minimalnu edukaciju propisanu direktivom Obzirom na visoko obrazovanje, dakle potrebito je spomenuti, to smo čuli i ranije da se zakonom regulira status primalja, organizira se komora, jača uloga primalje u javnom zdravstvu, djelovanje se temelji na etičkim i stručnim načelima, što smo rekli ranije. obzirom na visoko obrazovanje primalja, vjerujemo da će pridonijeti zdravlju žena, majki, djece, trudnica, kao i pronatalitetnoj politici. Zbog svega gore navedenog, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati predloženi zakon. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Čitajući prijedlog ovog zakona načelno se može reći kako je on poprilično zbunjujući. Mi smo danas ovdje čuli uvodno obrazloženje, ali nije cilj da se daje jedan nejasan zakon i onda da dođe državni tajnik ili netko već ispred predlagatelja i daje objašnjenja, nego sve mora pisati jasno u zakonu kako ne bi dolazilo do zbrke. Ja ću, evo s vama ovdje podijeliti neke od dilema koje sam i ja kad sam čitala zakon, a vidim kroz koji su prolazili i kolege koje su se oglasile u ime Hrvatske liječničke komore. Na primjer, spominje se pojam primanja asistentice i jasno se kaže u članku 13. da se nad njenim radom vrši nadzor od strane voditelja tima primaljske skrbi i liječnika. Iz toga prilično jasno proizlazi da postojeće primalje sa završenom srednjom školom moraju imati nadzor visoko obrazovane primalje i liječnika. Ja moram priznati da to mi se čini pomalo previše. Znate kako se u našem narodu kaže "puno babica, kilavo dijete". Imati ćemo dakle primalju asistenticu, pa primalju koja nadgleda voditeljicu tima, pa liječnika, dakle nastati će jedna gužva u rađaoni. Stvar se komplicira već u članku 14. i 15. gdje se kaže da primalja asistentica ima pravo na samostalan rad. Što je sad tu, evo kažem u obrazloženju smo ponešto čuli, no zakon kako je napisan ne daje jasne upute kako će se u rađaoni stvari odvijati. Gospodin državni tajnik je dao nekakva objašnjenja koja poprilično ovako zvuče jednostavno, ako je ovako onda će se onako raditi, ako se dogodi ovo, onda će biti ovako i to sve zvuči dosta dobro u teoriji, no praksa može pokazati sasvim nešto drugo. Ovdje smo čuli raznorazno od mog prethodnika prepričane ili pročitane činjenice iz uvodnog obrazloženja, a mene je, recimo u tom uvodnom obrazloženju bocnula jedna stvar i to mislim da je uvredljivo i zbunjujuće kada kažem, citiram da je "do sad rad primalja bio podređen volji i stavovima nadređenih liječnika". Pa ja se pitam što to znači? Pa nisu valjda liječnici svoje stavove isisali iz malog prsta nego su ih stekli kroz obrazovanje od 6 godina fakulteta, godinu dana pripravničkog staža, 4,5 godine specijalizacije iz ginekologije opstetricije. Što to znači volja i stav nadređenog liječnika? Još jednu opasku koja nije suštinska, ali nije loše za spomenuti. Činjenica je da se u zakonu uporno ponavlja pojam pacijent. Ja zaista ne znam zna li predlagatelj nešto što ja ne znam, ali koliko je meni poznato, ovo je segment zdravstva u kojem se pojavljuju isključivo pacijentice, a ne pacijenti. Čitajući ovaj prijedlog zakona, onaj tko pokuša proniknuti o kakvoj se zapravo tu strategiji radi i kako će to sve u praksi izgledati kada se počne primjenjivati, zapravo gubi vrijeme i radi uzaludan posao. A zašto? Naprosto zato što ova Vlada u svim segmentima, pa tako i u zdravstvu pokazuje kako uopće nema strategiju već uvodi kojekakve vatrogasne mjere, ali na način da trenutno ugasi plamen, no iskrice i dalje tinjaju i samo čekaju pogodnu priliku da plamen ponovo bukne. U zdravstvu su se, podsjetimo se mnoge odluke donosile, povlačile, isprobavalo se recimo sa uvođenjem administrativne pristojbe, pa se ta ista pristojba ukidala. Danas se uvode participacije, a troši se silna energija da se dokaže kako je ova Vlada socijalno iznimno osjetljiva, dugovi bolnica dugovi bolnica prema dobavljačima negdje dosežu vremenski i do dvije godine, dug za lijekove je preko milijardu kunu, dug ljekarnama do kraja godine će biti oko 1,4 milijarde kuna. Tako da što se dugova tiče, ono što se u narodu kaže: "dužna sam kao Grčka" Može se slobodno prebaciti na termin "dužan sam kao naše zdravstvo". Dug se pomalo namiruje iz kazne liječnicima koji su napisali previše recepata ili prekoračili bilo koji drugi limit koje im je ministarstvo nametnulo, demotiviramo svoje kadrove za rad i školovanje u zdravstvu plaćama koje su ispod svake razine i ispod razine za onaj trud koji su ljudi u tom školovanju svom uložili, postojeći kadar u čije obrazovanje smo ulagali odlazi u inozemstvo, a uvozimo zdravstvene radnike iz drugih zemalja. Situacija u zdravstvu je loša, a potezi ove Vlade na žalost ne vode ka tome da se ta situacija barem obuzda. Ministra izvlači, ali ovo izvlači kažem pod navodnicima velikim kao kuća, samo to što ljudima pažnju od loše situacije u zdravstvu odvlači svakodnevna sve teža borba za goli život. U zemlji u kojoj se svakim danom sve veći broj ljudi bavi razmišljanjem koliko puta u tjednu će jesti meso, u zemlji u kojoj se ljude doslovce bombardira spektaklima maštovitih imena poput "maestro", "indeks", "dijagnoza" i slično iza kojih se ne dogodi ama baš ništa suštinski, naravno da se može dogoditi da srljanje zdravstva u propast ostane u drugom planu. No to svakako ne znači da se ono i ne događa. Sagledavši realno sve, naprosto ne čudi što se donosi još jedan zakon bez jasno određenih smjernica, zakon koji će izazvati zbrku u jednom ovako osjetljivom segmentu zdravstva i zakon iz kojeg se može iščitati sljedeće: Da postojeći kadar primalja sa završenom srednjom školom koje imamo, više neće moći obavljati svoj posao samostalno ili možda hoće, sada je to potpuno zbunjujuće, odnosno da će nam trebati u vrlo brzom roku visoko obrazovni primaljski kadar kojeg nemamo i kojeg ćemo onda vjerojatno početi uvoziti iz drugih zemalja Europske unije. Zaista nisam ksenofobična, no mislim da se svi možemo složiti oko toga da si ne možemo priuštiti uvoz radne snage iz drugih zemalja pored svih naših nezaposlenih. Tu se također može dogoditi još jedan problem u rađaoni koji može, može, sve to može biti poprilično prihvatljivo do ne daj Bože nekog hitnog stanja, o tome smo govorili i u petak kada smo razgovarali o, raspravljali o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to je problem sporazumijevanja. Teško je u hitnim stanjima misliti i davati upute na stranom jeziku, a svaka žena koja je rodila jako dobro zna da ukoliko pažljivo sluša upute iskusne primalje da će joj porod proći ipak koliko-toliko lakše. Zato mi danas iz Sabora možemo jasno poslati poruku. Trudnice u okviru tečajeva za lakši porod nije zgorega naučiti pojmove poput: sestro pukao mi je vodenjak, sestro molim vas pomognite i sl. na jezicima europske, zemalja Europske unije iz koje pretpostavljamo da ćemo uvoziti visoki kadar. Jer kada panika krene, nema vremena ni za objašnjavanje ni pantomimu. Evo tu je naš predstavnik manjina Mađara, kada počne recimo primalja vikati: „njom jo, njom jo“ jel' tako, to znači tiskajte a ne gušite svoje dijete a to se može dogoditi u rađaoni kada budemo imali uvezene primalje. U potpunosti shvaćam želju i potrebu kako da se djelatnost primalja uskladi sa Europskom unijom, no nama nitko iz Europske unije neće naložiti kako da se uskladimo. Mi smo ti koji trebamo osmisliti način i napraviti adekvatan zakon koji će omogućiti kvalitetno obavljanje primaljske djelatnosti. Napominjem da se radi o vrlo važnom i kao što rekoh o vrlo osjetljivom segmentu zdravstva, jer su primalje one koje istovremeno brinu o životu majke i djeteta u jednom prirodnom, ali isto tako i vrlo riskantnom procesu. Jedan pogrešan korak može dovesti do fatalnih posljedica čak i kada se radi o zdravoj majci i zdravom djetetu. Upravo zbog te osjetljivosti danas u svijetu je ginekologija jedna od struka u kojoj su tužbe pacijenata najčešće i zato je iznimno važno donositi jasne zakone koji će u što većoj mjeri unaprijediti zdravstvenu zaštitu što se za ovaj zakon ne može reći. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo je gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine predsjedniče, uvažena kolegica napominje s pravom ispravak, ispravke u prijedlogu zakona u svezi imenice pacijent i pacijentica iako izgleda u skoro vrijeme možda to, i to će biti irelevantno. Ali prije svega moram reći da je trudnoća i porod jedno fiziološko normalno stanje i zapravo imenica pacijentica ne priliči tome,

primalja. Nije zbrka u ovom zakonu jer je to rangiranje prepisano iz akata Europske unije i mi smo obvezni to uskladiti i radi se o stvaranju reda prema stupnju edukacije, a ne o nikakvoj zbrci. Drugo veli da je zdravstvo dužno kao Grčka. Ja bih bio jako zadovoljan da je to točno, a nije točno. Uz napomenu da je današnji dug zdravstva dvije milijarde manji nego dug zdravstva koji smo naslijedili nakon Vlade SDP-a. Dvije milijarde je manji nego onda. I da se dug smanjuje ne zahvaljujući reogranizaciji financiranja, jer nju tek treba reogranizirati, nego zahvaljujući dobrom punjenju proračuna. To je istina. Kaže da ministra izvlači što se svi bore za goli život pa ne vide što je u zdravstvu. A što onda izvlači Svjetsku zdravstvenu organizaciju kolegice, koja je rekla da smo među 200 zemalja na 20. mjestu po kvaliteti dostupnosti

kao izuzetno važnu profesiju u zdravstvu imamo konačno prijedlog zakona. Ali moram izraziti i nezadovoljstvo, jer ovo konačno se odnosi samo što je što je Vlada evo po prvi puta zapravo shvatila kolika je važnost struke primalje pa je i predložila Zakon o Naime meni nije baš osobito, nejasno mi je zbog čega ovaj zakon ide u prvom i drugom čitanju po hitnom postupku kada se radi po meni o vrlo važnoj problematici. Tim više što se mogu složiti u nekim dijelovima, a mislim da su oni bitni sa kolegicom koja je imala izlaganje malo prije. Zakon bi trebao biti potpuno razumljiv u najmanju ruku za one na koje se zakon odnosi, za 1760 primalja u Republici Hrvatskoj. E sada meni u puno dijelova koji su bitni, baš ovaj zakon nije najjasniji. Neću se određivati o tome evo zbog ispravke da ne dajem prigodu nekome ispravke točnog navoda, tek da se točan navod i javi i digne ona pločica, ali ovaj zakon zaista u puno puno bitnijih dijelova je nejasan. Možete misliti kako će on biti nejasan primaljama ili je možda jasan, gdje smo svrstali primalje sada ove vrijedne zaposlenice u hrvatskom zdravstvu koje sada i trenutno rade i obavljaju dužnost i ja ću kazati pod navodnicima „primalja“ s obzirom na ovaj zakon, jer mi primalju ili kako je to kazao državni tajnik, europsku primalju ili primalju EU, mi nemamo u Hrvatskoj. Mi ovoga trenutka primalju u Republici Hrvatskoj u sustavu zdravstva nemamo kakav predlaže se ovim zakonom. Ovaj zakon se usvaja i ja pretpostavljam da će se većinom ruku usvojiti onako kako je i predložen, dakle po hitnom postupku. Ja jedino što mogu apelirati i vjerojatno zastupnici će imati primjedbe i prijedloge na pojedine odrednice ovoga zakona da ih naravno predlagatelj odnosno Vlada prihvati. Ali ono što bih ja volio i želio, dakle da ovaj zakon ide u prvom čitanju, da ga raspravimo ovdje na sjednici Hrvatskoga sabora, da predlagatelj razmotri sve prijedloge i sugestije koje zastupnici iskažu na ovaj Zakon o primaljstvu i dakle da zakon ide u drugo čitanje. Meni je jasno da Europska unija od nas traži donošenje ovog zakona i da to traži, da smo u "zeitnotu" i da ovaj zakon evo trebamo isključivo, ja bih kazao isključivo zbog Europske unije donijeti po hitnom postupku. Sa druge strane, naravno ne donosimo Zakon o primaljstvu zbog Europske ja želim vjerovati, Zakon o primaljstvu zbog toga što trebamo urediti upravo ovaj dio u zdravstvenom sustavu koji se odnosi na primalju. Ali još jednom kažem, mislim da ga trebamo donijeti u dva čitanja, ne po hitnom postupku i da nakon što se zaključi ova rasprava ipak predlagatelj treba razmotriti sve sugestije izložene na raspravi. Dakle, vratimo se na činjenicu da u ovom trenutku mi nemamo niti jednu jedinu primalju kakva je ona definirana u ovom prijedlogu zakona. A one koji obavljaju poslova primaljstva dakle, meni je vrlo teško zapravo primalja asistent. Idemo tu terminologiju upotrijebiti. Dakle primalja asistent, njih je 1760 sada u Republici Hrvatskoj. Studij za primalje čini mi se da je tek od prošle godine radi u Rijeci, jel' tako? Od prošle godine radi u Rijeci Studij za primalje ili od ove, dakle nebitno, trogodišnji studij. Prema tome, tek za dvije ili tri godine mi ćemo dobiti prvi kadar, prve primalje koje stječu uvjet za primalju prvostupnika. Dakle, Hrvatska nema niti primalju prvostupnika niti ima EU primalju. Mi imamo samo primalje asistente i to njih 1760. A oprostite, ja mislim da to baš nije u najmanju ruku da nije korektno i da nije fer prema primalja koje trenutačno rade odnosno kako ih ovaj zakon naziva primalje asistenti. U jednom dijelu, čini mi se na matičnom odboru, bilo je postavljeno pitanje a što sa ovim ženama koje rade, što zapravo, kako to zakon predviđa, kako njih riješiti. Pa je bilo rečeno deset godina rada i odobrenje za samostalan rad od nadležne naravno Hrvatske komore primalja koja se tek osniva. Pomalo me smeta što niti u ovom dijelu za, mislim da je to trebao zakon odrediti, što to znači odobrenje za samostalan rad. Što znači odobrenje za samostalan rad, jer sve tri kategorije moraju dobiti odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja. Međutim, koje uvjete primalja asistent pa onda primalja prvostupnik pa onda EU primalja ili bolje rečeno primalja, koje kriterije treba zadovoljiti da bi dobila odobrenje za samostalan rad? Mislim da to ne možemo ostaviti komori, mislim da to ne možemo ostaviti niti nadležnom ministarstvu da određene kriterije za ove tri kategorije primalja ipak treba decidirano navesti u zakonskim odrednicama. Nadalje, čini mi se da se kaže da ovaj zakon državni proračun neće koštati ništa, odnosno da će koštati samo 140 tisuća kuna, a vezano za godišnji a vezano za osnutak Hrvatske komore primalja. Međutim, ako već predlagač predlaže zakon na način da je potpuno svjestan da nema dvije kategorije primalja nego samo jednu i da 1760 primalja u ovom trenutku obavlja svoj posao prema ovom novom prijedlogu zakona kao primalja asistent, tada mislim da je državni proračun trebao osigurati novce da se ove žene koje imaju volju, koje hoće da se mogu školovati i da im država financira školovanje. A ne da država, kao što se i sada događa da veliki broj medicinskih sestara zapravo moraju od svoje plaće izdvajati itekako značajne novce. Mislim da je to negdje oko 9, 10 tisuća za studij za više medicinske sestre. Ali vratimo se na zakon. Dakle, primalje smo ostavili da se same školuju. Neće ovo biti besplatno. Ili neka me državni tajnik demantira. Da li će se za 1760 primalja asistenta omogućiti školovanje, edukacija sukladno ovom zakonu, da te žene koje to žele mogu dakle upisati višu školu, da mogu upisati studij, ali da mogu upisati studij na račun državnog proračuna? Ne bih volio kad bi to bilo na račun poslodavca, jer onda bi opet bolnice opteretili sa izdacima. Mislim da je ovo stvar zakona, usklađenje zakona s Europskoj unijom. Ovaj zakon treba donijeti Hrvatski sabor po prijedlogu Vlade Republike Hrvatske pa mislim da državni proračun treba osigurati novac za edukaciju 1760 primalja, naravno one koje to žele i da to ne možemo pustiti da se to zapravo spontano odvija i da te žene same financiraju svoju edukaciju, ona nije mala. Jedna godina studija je negdje oko 9, 10 tisuća kuna. Prema tome, držim da predlagač mora osigurati značajno veća sredstva u ovom proračunu, isto kao što držim da je sa edukacijom i obrazovanjem predlagač odnosno nadležno ministarstvo zakasnilo, jer je trebalo imati na umu da da predlaže Zakon o primaljstvu koje vidjeli smo prijedlog je po hitnom postupku, tako da se studij primateljstva, evo u Rijeci je, da li prošle godine ili ove, nisam siguran, no studij primaljstva i visoko obrazovanje za primalje trebalo je započeti daleko, daleko ranije da bi se stekli uvjeti prvo da se educiraju ovih tisuću 760 primalja koje sada rade na teret državnog proračuna, a ne iz svog džepa, a onda kada se steknu uvjeti i kada Hrvatska uđe u Europsku uniju da imamo svoj kadar, kadar koji ima stupanj edukacije i asistenta, primalje prvostupnika, ali i primalje kakav poznaje Europska unija. Sa ovakvim prijedlogom zakona i brzinom ulaska u Europsku koju dakle svi želimo, ali koja aktualana vlada predviđa da će se dogoditi za dvije godine, mi ćemo primalje ostaviti na vjerometini bez da imaju odgovarajuće obrazovanje kakvo se traži po ovom zakonu, a tu mislim prvostupnika i na primalju i naravno otvorit će se mogućnost, pa čak ukoliko se usvoji ovaj zakon na ovakav način na koji predlagatelj predlaže, tada će se otvoriti mogućnost, ali i prijeka potreba da zapošljavamo u zdravstvenim ustanovama primalje koje naravno imaju uvjete prema ovom zakonu, a uvjete prema ovom zakonu neće imati primalje koje sada obavljaju ili će za dvije godine obavljati posao posao u hrvatskom zdravstvu, nego će imati primalje naravno koje već dugo godina imaju organiziran sustav edukacije, sustav školovanja u Europskoj uniji. Prema tome, ja se nadam prije svega da će ovaj zakon ipak ići u drugo čitanje, da će se evo primjedbe iz rasprave uvažiti i da ćemo u najmanju ruku omogućiti zdravstvenim djelatnicima primaljama koje sada rade ovaj posao u hrvatskim zdravstvenim ustanovama, besplatno školovanje, besplatnu edukaciju i na vrijeme organizirati sustav školovanja. Visoke škole za primalje mi još uvijek nemamo, prema tome mi u dogledno vrijeme kroz nekoliko godina, ako usvojimo ovaj zakon još uvijek nećemo moći kazati da imamo hrvatsku EU primalju. Hvala. Hvala. Imamo ispravak. Gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Htjela bih ispraviti netočan, gotovo sam sigurna da je netočan navod gospodina Šišljagića da će primalje ostati na vjetrometini i da smo već odavno trebali početi obrazovati primaljski kadar. Nemojte se doktore uopće sekirati, uzbuđivati, kako smo mi krenuli i kada ćemo ući u Europsku uniju stići će se vjerojatno obrazovati sve primalje.

što je ispravljeno, a što povrijeđeno, kod Zakona o primaljstvu to je … očekivanja bila. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice, kolege, tajniče. Prije nego što krenem na raspravu o primaljama reći ću da Odbor za zdravstvo prošli tjedan je imao izuzetno kvalitetnu raspravu u kojem zaista sjede, ja bih rekao kompentetni stručni ljudi iz svih stranaka i da smo sve ovo što sam ja do sada čuo danas od kolegice Borzan, gospodina Šišljagića, pa u petak što smo čuli da smo mi to itekako dobro, pa budući da sada imamo još jaču ekipu tu su i vanjski članovi, vrlo kvalitetno i dobro raspravili. Mi nismo zanemarili, kao što je danas i profesor Hebrang rekao u uvodnoj riječi, nijedan segment razmišljanja o situaciji u kojoj smo se našli sa prijedlogom ovog zakona, a na kraju smo ipak zaključili da će to sve biti uredu i da je vrlo dobro i značajno podržati taj zakon. Prema tome, toliko sada samo uvodno, a ja ću krenuti, pokušati se držati isključivo teme, isključivo zakonskog prijedloga iz sheme, jer sve ovo okolo naokolo i mi smo na našem Odboru za zdravstvo raspravili i jednoglasno smo podržali taj prijedlog. Znači, kao što je rekao gospodin Šišljagić u Republici Hrvatskoj prema podacima strukovnog razreda primalja Hrvatske komore medicinskih sestara, registrirano je tisuću 760 primalja. Do sadašnji zakoni iz 2003., 2005., 2006, godine uređuju rad primalja u sklopu tima primarne zdravstvene zaštite. Radi se po profesionalnoj grupaciji u sustavu zdravstvene zaštite koja do sada, kao što je rekao doktor Šišljagić, nije odgovarajuće zakonski uređena. Kao što nam je poznato Svjetska zdravstvena organizacija koja proklamira cilj, zdravlje za sve, uvažava i značaj primaljstva kao struke koja mora koristiti svakoj ženi kojoj je to potrebno. Naravno da to iziskuje nužnost donošenja zakona kojim će se urediti sadržaj i način djelovanja primalja, što doprinosi domaćem zakonodavstvu usklađenje s pravnom stečevinom Prema tome, djelatnost primalje obuhvaća promociju zdravlja, prevenciju bolesti, otkrivanja patoloških stanja majke i djeteta, osiguravanje medicinske pomoći i pružanje prve pomoći na svim razinama u odsutnosti liječnika. I o tome smo dosta raspravljali. Standard njihovog obrazovanja redovno osposobljavanje za primalju obuhvaća minimalno tri godine teoretskog i praktičnog obrazovanja ili posebno u redovima osposobljavanja za primalje koje traje 18 mjeseci, koje nije predmet istovjetnog osposobljavanja medicinskih sestara za opću zdravstvenu njegu. Što se tiče uvjeta za obavljanje djelatnosti primalja što je bilo danas puno puta spomenuto, znači primalja asistentica koja je stekla temeljnu naobrazbu za primalju asistentice može provoditi primaljsku skrb samo pod nadzorom primalje s licencom za samostalni rad i liječnika specijaliste ginekologije i opstreticije. Voditelj tima primaljske skrbi je primalja koja je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koja je upisana u registar primalja pri Hrvatskoj komori primalja i kojoj je dano odobrenje za samostalni rad. Što se tiče znanja i vještine koje mora posjedovati primalja, sukladno direktivi iz zakona, istaknuto da je primjereno poznavanje pod broj jedan znanosti, na kojoj se temelje poslovi primalje, posebno opstetricije i ginekologije. Pod dva, primjereno poznavanje etike profesije i profesionalnog zakonodavstva. temeljito poznavanje bioloških funkcija anatomije, fiziologije, opstetricije i neonatologije, te također poznavanje odnosa između stanja zdravlja i fizičkog, socijalnog okruženja čovjeka, njegovog ponašanja. Pod četiri primjereno kliničko iskustvo u ovlaštenim ustanovama pod nadzorom osposobljenog za ginekologiju i opstetriciju. Primjereno, pet, razumijevanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika i iskustvo u radu sa takvim osobljem. Zakonski prijedlog sadrži i odredbe o obavljanju privatne prakse koju smo nešto čuli primalja, znači privatnu praksu mogla bi obavljati samo primalja sa završenim studijem primarljstva koja ima odobrenje za samostalan rad izdan od Hrvatske komore primalja. I na kraju ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da se pripravnički staž i položen stručni ispit kao i uvjeti za obavljanje djelatnosti primalja ne odnose na državljane članica Europske unije. Hrvatska demokratska zajednica će podržati predloženi zakon. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Mirando Mršić. Izvolite. o ovom zakonu bi bilo lako razgovarati kada bi znali kakva nam je reforma zdravstva i da li reforma zdravstva postoji ili ne. Kao što znamo reforme nema a kada će biti to ne znamo. I stoga je ovaj zakon i razgovor o ovom zakonu vrlo težak, jer ne postoji projekcija što će ovaj zakon napraviti u području zdravstvene zaštite i kakvi će biti njegovi utjecaji na samu razinu zdravstvene zaštite. Ono što je sasvim sigurno zakon će smanjiti razinu zdravstvene zaštite jer trudnice kao što znate u Hrvatskoj za razliku od Europe se skrb o trudnicama vode kolege ginekolozi. Ja ne govorim da će kolegice primalje, više primalje biti manje vrijedne nego kolege ginekolozi, obzirom da nije ustrojen prijelazni sustav, da nije ustrojeno kako će se taj zakon provesti u praksi, vjerojatno ćemo vrlo brzo doći u situaciju da ovaj zakon mijenjamo, odnosno da neke neke određene članke ovoga zakona povlačimo kao što je ova Vlada to radila i sa prijašnjim zakonima. Sjetimo se Zakona o trgovini. Kada govorimo o pregovorima, onda u pregovorima treba zaštiti nešto što je tekovina hrvatskog zdravstva, ako smo zaštitili naše proizvode, pa smo zaštitili sir i vrhnje, bilo bi dobro da je Vlada uspjela i pregovarački tim zaštiti hrvatsko zdravstvo od smanjenja razine zdravstvene zaštite koja se ovim zakonom ipak bez obzira na sve intencije državnog tajnika i sve diskusije koje HDZ-ova većina pokušava nam danas podastrijeti, da je to korak naprijed u skladu sa Europom, to je korak natrag u skladu sa Europom. Naime, u Hrvatskoj primalje su dio tima i direktno su pod ingerencijom kolega ginekologa, imamo ih 1800. Ono što nam se može desiti, nakon četiri godine, ovaj zakon kao što vidimo u članku, završnom članku gdje se kaže da članak 37. zakon stupa na snagu 8-og dana od objave, može nam se desiti da kada završi se trogodišnji studij koji je počeo u Rijeci i dobijemo primalje prvostupnice, da one u tom trenutku ima sva prava da budu voditelji tima i da budu osobe koje će voditi trudnoću. Ne postoje prijelazne odredbe a da ne kažemo da ne postoje niti plan šta ćemo sa ovih 1800 primalja koje rade u sadašnjim rodilištima, odnosno u zdravstvenoj zaštiti, To znači da će izgledati situacija da će kolegice koje nakon tri godine koje završe studij, koje ne budu imale niti dana kliničke prakse, biti nadređene kolegicama koje rade 10, 15 i 20 godina u struci i one po tome ne samo da zaslužuju naziv primalja prvostupnica, nego jasno da neke od njih zaslužuju i naziv dipl. primalja. Zakonodavac je trebao predvidjeti plan što će napraviti sa tim primaljama, plan kako one koje žele nastaviti školovanje, kako ih uz rad osposobiti da dobiju dovoljan broj bodova, da njihovo obrazovanje bude sukladno sa obrazovanjem razumije./… Europskoj uniji je to takva ako naša trudnica sada ode u Njemačku dobije trudove, pregledati će ju primalja, nakon toga ide u rodilište i poroditi će ju primalja. Međutim u Hrvatskoj to gospodo to nije tako i ne možete najedanput preko noći stvari prevrnuti i reći e sada je bilo ovako, sada je na drugi način, pogotovo što nemamo niti kadra za to. Potrebno je bilo, ja sam očekivao da će državni tajnik nam kazati kako se i na koji način misli riješiti taj problem i osigurati miran i lagani prijelaz iz jednog sustava u drugi ako to mi stvarno hoćemo. Ipak to je korak natrag. Da ne govorimo o tome da primalje kada jednog dana postanu samostalne, podliježu i svim mogućim nedaćama koje smo mi svjesni da kolege ginekolozi imaju u svome radu, zato se većina ljudi kada završe medicinu rijetko odlučuje na ginekologiju, jer je to stresan posao i …/Govornik se ne razumije./… puno, puno tužbi. Recimo u jednoj bolnici od 20 tužbi koje su na sudu, 15 je zbog problema u ginekološkoj struci. Što će se događati sa medicinskim sestrama primaljama, to ostaje otvoreno pitanje, zakonodavac je tu predvidio da je medicinska sestra primalja, kada dovrši obrazovanje samostalna, dobije licencu komore, ona samostalna i ima odlučivanje. Drugo pitanje je komora koja se osniva, sa kojim kadrom ćemo osnovati komoru. ne primalja, nego primalja asistentica, jer niti jedna od primalja neće imati formalno obrazovanje da zadovolji europske kriterije. Ista je priča i sa medicinskim sestrama što je kolega Šišljagić dobro napomenuo, imamo ih 25 tisuća u Hrvatskoj, ulaskom u Europsku uniju imati ćemo 25 tisuća medicinskih sestara asistenata. To nije pošteno prema tim ljudima, prema tim osobama koje su cijeli svoj život provele u zdravstvenom sustavu a za ipak nije očekivati da o svojoj plaći koja je negdje od oko 4 do 5 tisuća kuna sa dežurstvima plaća još školarinu da dobije tih 300 …/Govornik se ne razumije./… bodova na koji način bi mogla postati medicinska sestra prvostupnica. je trebao i u ovom slučaju i u slučaju medicinskih sestara napraviti program kako omogućiti tim sestrama da ulaskom u Europsku uniju budu dio Europe a ne da ostanu van Europe iako ćemo biti formalno u svemu tome. Dakle ovaj zakon bi mogli lakše tumačiti kada bi bilo projekcije što će se desiti u zdravstvenom sustavu, kada bi bilo reforme i kada bi mi znali koliko trebamo primalja prvostupnica, koliko trebamo diplomiranih primalja, koliko trebamo viših medicinskih sestara primaljskog i i ginekološko opstetritičkog smjera. Definitivno te projekcije nema. Stoga ovaj zakon će vjerojatno vrlo brzo doživjeti svoje promjene jer će biti neprovediv u praksi. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Naime gospodine potpredsjedniče ispravio bih netočan navod kolege koji je kazao da smo u Hrvatskoj zaštitili sir i vrhnje pa bih sukladno tome trebalo zaštititi neke stvari u zdravstvu i onda tijekom pregovora sa Europskom unijom. Samo za vašu informaciju dakle zaštita sira i vrhnja je bio jedan neuspjeli pokušaj jednog gospodina koji je u suradnji sa Zagrebačkim holdingom to pokušao napraviti ali to nije uspjelo jelda? što se tiče zaštite mi u Hrvatskoj imamo 9 zaštićenih proizvoda ali samo po našem zakonodavstvu. Dakle tek smo usvojili zakone kojima smo implementirali zakonodavstvo Europske unije i tek sad dolazimo u fazu da bi mogli te proizvode zaštititi i po propisima Gospođa zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege zastupnici pred nama je Prijedlog zakona o primaljstvu. Dakle radi se o potpuno novom strukovnom zakonu. Zbog te činjenice kao i činjenice da se djelatnost primalja tiče trudnica, rodilja, novorođenčadi kao izuzetno osjetljive i važne skupine u ukupnoj populaciji neophodno je bilo provesti opširnu stručnu raspravu o području koje zakon uređuje. Kako se s ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU koje predviđa primalje kao samostalnu profesiju te kako do sada rad primalja nije bio odgovarajuće zakonski uređen donošenje ovog zakona je neophodno. Međutim vjerojatno zbog brzine pisanja, nedostatka širine i stručne rasprave on obiluje nejasnoćama i nedorečenostima na kojima bi se dalo poraditi i popraviti ih. Evo par primjera. Prvo što me zbunilo čitajući ovaj Prijedlog zakona su termini kojima se vrši podjela primalja. Spominju se primalje asistentice, primaljske prvostupnice, pretpostavljam kao nova buduća zanimanja no nigdje u Prijedlogu zakona nema precizne definicije svake od vrste primalja. Pojam diplomirana primalja uopće se ne koristi iako je on sukladan sadašnjem sustavu izobrazbe primalja prema bolonjskom procesu. U zakonu se spominje visoka razina obrazovanja primalja. U dijelu kojim se uređuje djelatnost primalja stoji. Evo citirat ću dio: «Djelatnost primalja obuhvaća sve postupke, znanja i vještine primaljske skrbi.» To je nedovoljna definicija, nejasna, preopćenita. Jedan strukovni zakon kao što je ovaj mora sadržavati točan i precizan sadržaj djelatnosti. Iščitavajući ovaj zakon do kraja vam ostaje nejasno što točno radi zapravo primalja asistentica, što prvostupnica a da i ne spominjem primalju sa visokom razinom obrazovanja? Nadalje ovim zakonom se reguliraju i povrede radnih dužnosti što nije potrebno jer su radni odnosi u nadležnosti poslodavca te samim time regulirani i Zakonom o radu te drugim propisima iz ovog područja. Strukovna komora ima ovlast sprovođenja disciplinskog postupka zbog povrede pravila struke i etike, a ne radi radnih dužnosti. Kod opisa poslova koje obavlja Hrvatska komora primalja navodi se da između ostalog donosi sadržaj Protokola za plan i provođenje djelatnosti primaljstva. Mislim da je to jednostavno nemoguće provesti bez suradnje sa Ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskom liječničkom komorom. Kada se uzmu u obzir sve ove istaknute primjedbe izuzetno je važno regulirati odredbe za prijelazno razdoblje koji ovim zakonom nisu izregulirani. Naime odredbe prijedloga zakona zasnovane su na trenutno nepostojećim vrstama primalja. Tek će za godinu dana u Rijeci na Visokoj školi za primalje diplomirati prva generacija prvostupnica. Ostaje nejasno jedno ključno pitanje, a to je pitanje rada trenutno postojećih medicinskih sestara primalja koje su zaposlene na obavljanju poslova medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te se postavlja i pitanje opstojnosti njihovih radnih mjesta. druga važna stvar je pitanje reguliranja statusa i upisa u registar i izdavanja odobrenja za samostalan rad medicinskih sestara koje sada obavljaju poslove primalja. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću ustvari iskoristiti prijedlog ovog zakona koji je pred nama Prijedlog zakona o primaljstvu da upozorim na neke stvari o kojima smo u ovom Saboru već raspravljali. Naime prošle godine povodom Majčinog dana i Međunarodnog dana obitelji Odbor za ravnopravnost spolova je u suradnji sa Hrvatskom udrugom primalja, Udrugom medicinskih sestara i Udrugom Babe i Rode organizirao i jednu tematsku sjednicu odbora pod nazivom «Prava rodilja i položaj primalja». Moram kazati, to izvješće sa tog odbora imate i danas na web stranicama Sabora, a moram kazati također da je, da su odjeci ustvari te sjednice bili dosta jaki u javnosti. Podiglo se ustvari dosta prašine jer smo o položaju rodilja i položaju i ulozi primalja progovorili i na osnovi rezultata jedne ankete koju je udruga Roda provela putem svojih Internet stranice i kada ju negdje u 10-tak dana se na tu anketu javilo oko 600-tinjak žena koje su prošle dakle trudnoću, prošle su rađanje i boravile u našim rodilištima i naravno imale priliku susresti se i okusiti što to znači biti rodilja i što to znači rađati u hrvatskim bolnicama i način na koji se prema njima odnose u našim rodilištima. Nemam razloga vjerovati da je danas puno drugačije obzirom da je od te sjednice prošlo otprilike godinu i pol dana, a ja ću sad ovdje iskoristiti priliku pa reći još jednom i ponoviti da mi je ustvari žao što tada na tu sjednicu odbora se nije udostojio doći nitko od tadašnjeg Ministarstva zdravstva, nitko od Liječničke komore. Tada je, tada je ukazano na sjednici odbora da u Republici Hrvatskoj postoje institucionalni mehanizmi za promicanje i zaštitu reproduktivnog zdravlja žena i humanizaciju poroda počevši od Ustava Republike Hrvatske, od nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena i Konvencije o pravima djeteta. Međutim rezultati istraživanja koje je provela tada udruga Roda o njihovoj, među ženama o njihovom iskustvu prilikom zadnjeg poroda ukazalo je da postoje ozbiljni propusti u našem zdravstvenom sustavu i u odnosu zdravstvenih djelatnica prema prema trudnicama odnosno ženama tijekom porođaja kojem se u dobrom dijelu žene tretiraju kao običan objekat koje nemaju pravo pitati o medicinskim intervencijama koje se tijekom poroda poduzimaju na tijelu majke niti djeteta prenijela su šokantna svjedočenja o nehumanom i nepristojnom ponašanju, odnosno o postupanjima kojima se krše temeljna ljudska prava u rodilištima. Ovo govorim ne da kažem da su svi takvi ali da upozorim na jedan segment, odnosno da upozorim kroz ovaj zakon na jedan segment o kojem u biti mi vrlo rijetko govorimo. Također želim podsjetiti da u nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova u okviru poglavlja – zdravlje žene između ostalog se kaže da će se i to je rok bio 2007. godina izraditi sveobuhvatan program humanizacije rađanja koji će uključiti izradu i usvajanje smjernica za prirodan porođaj, promociju fiziološkog porođaja, te edukaciju žena i zdravstvenih radnika o pravima pacijentica radi većeg sudjelovanja žena u odlučivanju o porođaju. Podsjećam da je nositelj ove zadaće Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ja sam sigurna da ovakve smjernice nisu izrađene. Naime, ove godine kad smo zatražili izvješće od Ministarstva zdravstva o tome koje su mjere iz ove nacionalne politike koje se tiču problematike zdravlja žena izrađene ova zadaća je potpuno preskočena. Dakle, niti ja mogu samo zaključiti, dakle da se niti ništa ne radi na izradi ovakvih smjernica. A ovo govorim stoga što je u stvari u skladu sa dakle povodom ovoga zakona u stvari to jedno od pitanja koja se apsolutno nameću. Jedan od zaključaka tada sjednice tog odbora koji je proslijeđen između ostalog i Ministarstvu zdravstva je upravo se odnosio na donošenje znanstveno utemeljene smjernice za skrb pri fiziološkom porođaju. Tada je jedan od zaključaka bio, jer u vrijeme kad smo o tome raspravljali nije bio primaljski studij, da dakle otvori primaljski studij što smo čuli da je ove godine I jedan od zaključaka po kojem je nama itekako važno, a o kojem nitko mi se čini ne želi previše govoriti, a to je. Naime, ja ne znam koliko znate, ako griješim ali neka onda tu i državni tajnik, pa nek' me ispravi. U Hrvatskoj imamo problem nepriznavanja pravne osobnosti zdravog novorođenčeta od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naime, rođeno dijete se naziva jednoplodnim, odnosno višeplodnim spontanim porodom. Tako se naziva u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Dakle, novorođenče se uopće ne prepoznaje kao osoba, kao pacijent. Pa možda će gospodin državni tajnik u svojem završnom obraćanju reći i nešto oko toga. Između ostalog, zaključak je bio i ulaganje u rodilište i osnivanje van bolničkih porodnih centara za porođaje niskog rizika. Ja vjerujem da svi znate i da ste imali prilike vidjeti u kakvom su u stvari stanju naša rodilišta u koja se u stvari možda najmanje ulaže. Jedan od primjera nam je imali smo ove godine zadnje što je bilo ovo šibensko rodilište i onda je naravno hitna intervencija ministra na brzinu nađi pare, zakrpaj postojeće rupe, pa do neke slijedeće prilike. problematici rodilišta tada treba podsjetiti da je tijekom devedesetih godina UNICEF u Hrvatskoj provodio program “Bolnice prijatelji djece“. Tada je u sklopu toga projekta 15 rodilišta steklo naziv “Bolnica prijatelj djece“. Međutim, kako se onda u međuvremenu pokazao onaj famozni paket sretna beba, tada je u stvari na neki način većina rodilišta izgubila taj status i mi danas negdje od listopada 2007. do danas imamo samo 9 varam rodilišta koja imaju taj naziv “Bolnica prijatelj djece“. A to nije samo, to nisu bolnice, rodilišta u kojima se promovira dojenje kao najzdraviji način prehrane novorođenčeta. To su i bolnice u kojima se onda ocjenjuje i odnos prema rodiljama i novorođenčetu i odnos i mogućnost da majke i djeca budu zajedno itd. itd. Željela bih također u ovoj raspravi poduprijeti da se iz teksta, da se tekst pročisti u smislu naziva. bolesnicima ili bolesniku kroz ovaj tekst smatramo da je neprimjereno jer u pravilu u najvećem broju slučajeva radi se o pacijenticama koje su zdrave. Dakle, radi se o fiziološkom porodu koji je hajde da tako kažem jedno normalno stanje i normalno i poželjno u stvari stanje. Dakle, i ne može se prema rodiljama, dakle prema trudnicama odnositi kao prema bolesnicima. Stoga predlažem da, ako se već ne može uvesti naziv klijentica, da ne, hajde da onda makar stoji pacijentica. Jer kod nas se čini mi se podrazumijeva da kad se negdje dođe da dođeš u nekakvu ordinaciju kao pacijent, pa bez obzira da li ti se ustanovi jesi li zdrav ili si bolestan kao i da se na drugi način ujednače nazivi ovog, jer u jednom času govorimo o primaljama asistenticama, prvostupnice, prvostupnici, a onda dalje govorimo samo o članovima tima itd. itd. Dakle, u tom smislu mislim da treba ovaj zakon jednostavno dovesti na neki način u red. I ono što mi se čini da je apsolutno nedovoljno naglašeno, a to je uloga primalje u brizi o reproduktivnom reproduktivnom zdravlju žena, te zdravlju novorođenčadi. Ja mislim da u tom dijelu bi trebalo konačno i u Hrvatskoj to jasno naglasiti kroz zakone, pa bi u stvari u ovom dijelu gdje govori o Hrvatskoj komori primalja, dakle koje su sve javne ovlasti, odnosno što komora obuhvaća između ostalog trebalo stajati, makar u ovom dijelu gdje govori da zastupa interese primalja, ali da govori da zastupa, odnosno da brine o reproduktivnom zdravlju žena, te zdravlju novorođenčadi. Evo zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Osobno smatram da je dobro da je ovaj zakon došao pred zastupnike, jer donašanjem ovog zakona vjerujem da će se osnažiti primaljska struka. No, primjedbe kao i prethodnika kolege nije dobro da žurimo, jer žurba ne mora i u pravilu nije odraz kvalitete sadržaja koji ćemo donijeti ovdje. prilagodimo se zakonskim odredbama koje važe u zemljama Europske unije da omogućimo slobodni protok roba i usluga i ljudi na tom tržištu. Kad smo prošlog petka u objedinjenoj raspravi 6 zdravstvenih zakona raspravljali i kad se vodila diskusija acenat dan je bio na stanje u zdravstvu i pitanje reformi, što je posve razumljivo jer je pitanje sa kakvim to sustavom zdravstvene skrbi mi želimo ući u I tada sam rekao, dopustite mi da ponovim, da bi odredili prioritete zdravstvene politike, pa i u tom kontekstu sproveli reforme moramo jasno definirati što želimo mijenjati i kako to želimo učiniti. Ako toga ne postoji, onda nije riječ o reformama, nego u usklađivanju naših potreba i navika i zbog toga nam se zdravstvo zapravo događa jer se njime kvalitetno ne upravlja. I u segmentu današnje rasprave Prijedloga zakona o primaljstvu postoje elementi gore navedenih spoznaja. Zakon o primaljstvu je potreban, ali kao i svaki zakon donesen ovdje u Saboru trebao bi biti svojim sadržajem, imati jasne ciljeve svojih dosega, što će mu omogućiti upotrebljivost i duži duži vijek trajanja, što ovdje često nije. Moji kolege prethodnici su nešto govorili o važnosti primaljstva, o povijesti tog primaljstva, pa se ja neću osvrtati na to, ali koliko je zapravo primaljstvo kroz povijest zasebne skrbi bilo važno samo jedna. 1877. godine osnovano je primaljsko učilište u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu. Napredak škole osigurao je mladi kirurg Franju Durst koji je zajedno s ravnateljem učilišta Antunom Lobmajerom izdao knjigu "Primaljstvo-učena knjiga za primalje". Primalja je u Hrvatskoj bila samostalna, dobivala je diplomu, polagala je zakletvu pred sucem i vodila iskaz o porodima. Nekad bilo, izgleda danas se samo spominjalo. U čemu je važnost ovog zakona? Nekoliko osobnih opservacija. Tijelo trudnice tijekom trudnoće prolazi kroz cijeli spektar promjena te sa sobom nosi trudnici veliki broj novih iskustava koje ona sama nije ni očekivala. Osobno još iz svojih dana kada sam radio kao mlad liječnik u ambulanti znam da nema, ovo stavljam pod navodne znake, "bezveznog pitanja" kad je u pitanju trudnoća. I stoga je djelatnost primaljstva važan segment zdravstvene skrbi. Dakle, ovim zakonom trebalo bi osnažiti ulogu primalje, posebno u okviru javnog zdravstva, promocije zdravlja žena i obitelji i smanjenjem mortaliteta i modbiditeta majke i djece. Prijelazno razdoblje potrebno je osmisliti tako da se ne dogodi da jedne godine nema novih školovanih primalja, a također je potrebno usvojiti program doškolovanja i priznavanja kompetencija primalja koje imaju srednjoškolsko obrazovanje s iskustvom i koje sada porađaju žene. Također, treba definirati što će biti s primaljama koje ne žele doškolavanje. Prema Bolonjskoj deklaraciji za školovanje primalja one mogu preuzeti normalne porode i patronažu tako da bi u Hrvatskoj primalje mogle obavljati gotovo 2/3 poroda, što bi pojeftinilo zdravstveni sustav. Cijela filozofija primaljstva počiva na saznanju da je rađanje normalna tjelesna funkcija žene koja zahtjeva poticajnu okolinu iskusnog pratioca koji će uočiti eventualne probleme. Prirodni porod kojeg smo se danas ovdje dotakli poznat je i kao nemedikamentozni porod točno je zapravo ono što i sam naziv govori. Rađanje djeteta bez upotrebe lijekova i opstetičkih intervencija tijekom poroda. Ne treba se zavaravati, ne možemo imati prirodan porod u današnjem društvu u Hrvatskoj ako sami ne poduzmemo korake da se to dogodi. Dana 8. srpnja 2008. godine Europska komisija za primaljstvo sastala se sa predstavnicima Hrvatske udruge primalja. Tada je upozoreno da sa stajališta standarda i direktiva EU u Hrvatskoj primaljstvo zapravo ne postoji, no svakako postoji mogućnosti i načini da se određena pitanja usklade. A sada, samo još mojih par opservacija o samom zakonu. Neke moje kolegice i kolege dale su, ne bih se htio ponavljati, ali da kažem sljedeće. Ovdje u općim odredbama u članku 1. uvedene su podjele primalja. Definicije, kao što vidimo nisu precizirane, a osobno dati ću jedan prijedlog pojma diplomirane primalje jer je ta ta titula bi bila u skladu sa sadašnjim sustavom bolonjskog procesa. Kao Kao što je kolegica moja prethodnica isto rekla, djelatnost primalja kako je navedena ovdje obuhvaća sve postupke, znanja i vještine primaljske skrbi. To je zaista uočeno, pogotovo ako se referiramo na još jedan drugi strukovni zakon, Zakon o liječništvu, gdje također u tom zakonu u članku 3. taksativno određene djelatnosti liječnika. Opet se neću ponavljati na članak 13. stavak 1. je u nedosljednosti sa člankom 15. stavak 2. po meni jer se govori o pojmu samostalnog rada jer onda bi trebalo zaista definirati tko to ima pravo samostalnog rada i što je to ustvari pojam samostalnog rada. Opet ću se vratiti na ono svoje prethodno, po ovome jedino, a da onda skratimo, mogli bi uvesti termin diplomirana primalja. Uostalom, ako to učinimo, a pogotovo uslijed nedosljednosti koje ovdje vladaju u ovim izričajima, ja ne znam, mislim da ovaj zakon nije u potpunosti usklađen sa člankom 141. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže u stavku 1. zdravstveni radnici više ili srednje stručne spreme mogu obavljati privatnu praksu iz svoje stručne spreme i to medicinske sestre, viši zubari i zubni tehničari i fizioterapeuti. Ima tu još primjedaba, kolege i kolegice su o nekima od njih govorili. Naime, kao da se ne ponavljam i ja sam, ovaj zakon je potreban. Možda bi bilo bolje da smo danas raspravljali i diskutirali o ovom prijedlogu zakona kao prvom čitanju. Osobno se nadam da ćete uzeti u razmatranje ove primjedbe. Sam zakon ću prihvatiti jer mislim da predstavlja iskorak u zakonskom reguliranju ove problematike ali je prebrz,

Hvala lijepo. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o primaljstvu je u svojoj suštinskoj, osnovnoj ideji da regulira jednu specifičnu i rekla bih iznimno važnu djelatnost u sustavu zdravstvene zaštite ustvari dobar. Treba priznati da su primalje na neki način izgubile status kakav su nekad imale, treba priznati da se u svom radu susreću s različitim standardima pa i sa izostajanjem vrednovanja njihove kvalitete i učinkovitosti, kao i osobne odgovornosti za sve provedeno, odnosno neprovedeno. Premda smo ovaj zakon radi struke mogli i trebali donijeti puno ranije, nije mi žao što ga donosimo pod pritiskom i i na poticaj Europske unije, ali mi je žao što nam postaje praksa da donosimo zakone na brzinu bez dovoljno stručne rasprave što će za posljedicu nužno imati naknadnu izmjenu zakona i mislim da je ovaj zakon tipičan primjer za to što govorim, jer Prijedlog Zakona o primaljstvu je nedorečen sa bezbroj propusta, sa bezbroj dilema i nedoumica kao što su to i moji prethodnici već iznijeli. Mislim da mi nije dovoljna rasprava od 10 minuta da pobrojim sve ono što u ovom zakonu nije dovoljno jasno definirano, a zakon mora biti jasan i mora biti nedvosmisleno definirati kako prava tako i obveze. Jedna od temeljnih stvari koju je ovaj zakon trebao definirati, a propustio je to učiniti jest dužnost primalja, jasna nedvosmislena dužnost primalja. Jer jasno definiranje dužnosti znači ujedno i jasno definiranje odgovornosti, to nam je valjda jasno. U ovom zakonu niti jasna dužnost, niti je jasna odgovornost, a tiče se trudnica, tiče se rodilja, novorođenčadi kao izuzetno osjetljive i iznimno važne skupine u sveukupnoj populaciji. Ako ne razumijete o čemu govorim, pogledajte članak 16. prijedloga, on nabraja: primjena dostupnih znanja, pa slušajte drugu alineju. Primjena metoda rješavanja problema u provođenju primaljstva koje zahtijevaju vještinu analitičkog kritičkog pristupa. Pa ja moram priznati da moj studij medicine i dva doktorata znanosti nisu pomogli da shvatim što ovo konkretno i jasno znači. Pa slijedi dalje nabrajanje, postupanje, čuvanje profesionalne tajne, poštivanje prava pacijenata, poštivanje etičkog kodeksa, poštivanje vjerskih načela itd. itd. i tako bliže. da je meni ovo sve osim jasnog nabrajanja dužnosti, jer ono, mislim da je ovo jako važno, ono što predstavlja, ono što čini, ono što uzrokuje perinatalni mortalitet o kojem kada raspravljamo o ovome ne bismo smjeli zaboraviti, dakle smrtnost dojenčadi u jednoj zemlji, vjerujte mi nema veze ni s čuvanjem ugleda ustanove, niti sa čuvanjem profesionalne tajne da me krivo ne razumijete. Čuvanje ugleda ustanove ili čuvanje profesionalne tajne je izuzetno važno, ali nema veze sa perinatalnim mortalitetom. Ali nešto drugo ima veze s tim, ima dijagnostički i terapijski postupak koji je primalja dužna u praćenju trudnice učiniti, itekako ima veze. Čak štoviše, u preambuli zakona čak stoji da djelatnost primalja obuhvaća brojne dijagnostičke i terapijske postupke. Pazite brojne, a ja vas pitam a koje to. Koje je to dijagnostike i terapijske postupke primalja dužna učiniti i zbog kojih odgovara? Ja vjerujem da svaka savjesna i odgovorna primalja želi znati i u ovom zakonu pročitati koje su njene obveze i koja su njena prava. Kratko i jasno, nedvosmisleno, onako kakav jedan zakon mora biti, ako je dobar. A je li ovaj zakon dobar? Meni nije. Zašto? Jer stavlja dileme po pitanju jedne od najvažnijih stvari koje ovaj zakon mora regulirati, ostavlja dileme i za primalje, ne samo za njih, ostavlja dileme i za liječnike i za sustav i za trudnicu s mogućim kobnim posljedicama. To nije dobro i to držim da je jako veliki nedostatak ovoga zakona. U cijelosti pročitan zakon ponukao me je da se zapitam, kada mi usvajamo ovaj zakon, odnosno kada ovaj zakon stupa na snagu? Hitni postupak. Zbog čega? Što ako ga sada usvojimo, većinu imate dakle to ne bi u principu trebao biti problem, dakle ako usvajanje zakona i neće biti problem, kako ćemo ga kasnije provesti u djelo, kako ćemo ga sprovesti u život. Hoće li se i u ovom slučaju ponoviti dobro nam znan problem provedbe odredbi zakona? Hoćemo li sadašnje stanje dovesti do kaosa, zapitala bih se. Moram priznati da mene gospodine državni tajniče zabrinjava činjenica da ste vi svjesni da u ovom trenutku nemamo niti jednu jedinu primalju sa završenom višom ili visokom stručnom spremom. Svjesni ste i činjenice da danas u Hrvatskoj imamo primalje samo za završenom srednjom školom i da one kao takve ne bi mogle obnašati kompetencije koje obnašaju zadnjih 10, zadnjih 20 godina, ali u isto vrijeme se čini da vas to baš posebno ne zabrinjava. Čini se da ste s postojećim stanjem zadovoljni i čini se, ne, ne čini se nego vi drugu alternativu i rješenje nemate. Spominjali smo stručni studij u rijeci. Da, istina je. To nam je jedini stručni studij primaljstva danas u zemlji, studij koji ima upisnu kvotu od 30 studenata odnosno studentica i koji će tek u 12. mjesecu ove godine upisati. Dakle, imamo Dakle još uvijek nemamo, kao što su i prethodno kolege rekle, prvu generaciju visoko obrazovanih primalja o kojima ovaj zakon govori. Ono što želim reći jest da kaos moramo izbjegavati, a ne ga sami stvarati. I to tako da predvidimo vrijeme prijelaznih odredbi odnosno potrebno vrijeme u kojem ćemo se kvalitetno pripremiti za provođenje predloženog zakona. Još jedan kratki osvrt na kompetencije komore. Mislim da, naravno kompetencije Komore primalja, mislim da su one neobično velike i osim izdavanja licenci ulaze i i u samu organizaciju pojedinih zdravstvenih ustanova, što nije trenutno slučaj ni sa ingerencijama Liječničke komore nit ingerencijama Komore medicinskih sestara. O nedosljednostima zakona kolege su govorile, ja to neću ponavljati. Konačno, obzirom da će ovaj zakon vrlo vjerojatno bez obzira na naše konstruktivne kritike i prijedloge, u ovakvom obliku ipak biti usvojen, meni ne preostaje nego da se kao i kolegica Borzan tješim da će ionako proteći još vremena i vremena i vremena prije no što uđemo u Europsku uniju pa da ćemo eto se konačno sabrati i profunkcionirati. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa, kolegica očito krivo navodi brojne svoje primjedbe jer očito zakon nije razumjela. Kaže da svaka primalja bi željela u ovom zakonu vidjeti koje su joj obveze i prava. Kolegice, ovaj zakon ne određuje prava i obveze primalja, to vam određuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a obveze će odrediti akti komore koja je ovdje utemeljena. Dakle, morate razlikovati zakon od zakona. Kaže da ne treba hitni postupak. Treba, jer je usklađivanje sa Europskom unijom i mi smo pregovorima obećali, obvezali na hitni postupak, a ova Vlada svoja obećanja izvršava. Treći netočan, kaže ne piše kada će se početi provoditi. Onda kad prve primalje, čija edukacija je u tijeku, završe. Automatski će imati okvir za svoje poslovanje. Da to nismo donijeli, one bi došle na bespravno područje. I zadnje, zakon će uvesti kaos. Ne, on će riješiti kaos i netočno je da će do Europe proći vremena, vremena, vremena i vremena, proći će samo vremena.

zbog čega smo kao predlagači smatrali da ovakav zakon treba donijeti i taj zakon nije otok u moru, taj zakon je dio rada koji ova Vlada radi već tri godine, odnosno Ministarstvo zdravstva u vezi primalja. Dakle, otkad se počelo raditi po pitanju primalja i određivanja što će se dogoditi u sustavu primaljstva prvo, tada se uključila i rasprava se cijelo vrijeme vodi u suradnji sa jednom od najvećih asocijacija primalja, to je Hrvatska udruga primalja. Ali isto tako treba reći i sa stručnim društvima znači Hrvatskog liječničkog zbora i sa Hrvatskom liječničkom komorom zato što se problematika zadire u područje koje u jednom dijelu je bilo područje koje je do sad isključivo pokrivala specijalistika odnosno ginekolog opstetističar i jedan dio koji je do sada bio na razini dakle primaljstva u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon navodi definiciju primalja asistenta, ali morate znate to je već na snazi u Republici Hrvatskoj. Dakle, Agencija za strukovno obrazovanje i sektor zdravstva u agenciji je već prije šest mjeseci donio odredbu prema kojem se završetkom dakle stručne škole primaljske u Republici Hrvatskoj stječe titula primalja asistenta, a ne primalja. Znači, ovaj zakon to ne definira nego ga on postavlja u situaciju što je to u sustavu. Drugo što treba reći isto tako, da treba konačno jasno razlikovati, primalje nisu medicinske sestre primalje. Primalje nisu liječnici primalje, primalje su primalje. To znači, one imaju svoju vrstu školovanja, svoje kompetencije i svoje odgovornosti. Zakonski prijedlog koji je pred vama je prijedlog na koji način su regulirane sve profesije u zdravstvu koje su do sada regulirane. Prema tome, čak i neke odredbe i neki članci, onaj tko je malo bolje pogledao, a koji možda sada ispadaju nejasni su na identičan način, možda čak i od riječi do riječi kako je to u recimo Zakonu o medicinskim sestrama. isto tako postoji nekoliko razina. Znači postoji medicinska sestra prvostupnica, postoji bazična medicinska sestra što smo mi do sada zvali srednje medicinska sestra. Općenito govoreći, da ne bi nastao ja smatram to da je bio nesporazum i možda sam se ja krivo izrazio. Europska primalja je ono što je razina primaljske prvostupnice, nema nekoliko razina. Dakle, mi smo u Hrvatskoj govorili srednja stručna sprema, viša stručna sprema, visoka stručna sprema. Toga po novom kurikulumu uopće nema. Prema tome, ono što po novom kurikulumu ima, ima bazična dakle dakle što je nešto bazično? To je ono što je kod nas, mi kažemo primalja asistenti i tu cijenimo tradiciju jer toga nema u Europi. Nema u većini država, nema. Oni jednostavno priznaju samo jednu razinu primaljstva i to je razina primaljstva na nivou primalje prvostupnice. Međutim, mi želimo zadržati takvu jednu stvar jer postoji tradicija i nakon toga dolazi onaj drugi dio, a to je primaljska prvostupnica, znači razina primalje koju Europa kao takvu prizna. Nazivlje ne možemo tu mijenjati jer diplomirana primalja je već davno definiran naziv Zakonom o akademskom nazivlju i stručnom obrazovanju koji je donio ovaj Hrvatski sabor, gdje se kaže diplomirana medicinska sestra, diplomirana primalja je rang završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija. Malo samo da podsjetim, to znači nakon prvostupništva, stručnog prvostupništva može biti organiziran u različitim strukama specijalistički diplomski stručni studij i tada se stječe titula diplomirana sa strane stručnog studija. Prema tome, u cijelom ovom procesu, radi se o procesu koji traje preko dvije godine. Ovo je moment ne samo usuglašavanja sa direktivama nego je jedan pravi tajming koji je dogovoren zato što se u ovom trenutku došlo do razine i u organizaciji nastave što je proces, nije se to jučer nitko sjetio pa organizirao na brzinu nekakvo školovanje, već je to jedan dugotrajan proces stvaranja kurikuluma, stjecanja akreditacije. I ja otvoreno kažem ovdje jasno i glasno, ni taj program on nije dovršen, on se radi u sklopu sa sveučilištem i on se sukcesivno i dovršava. Al' ono što treba reći isto tako da je sada moment kada treba osnovati komoru, kada komori treba dati ovlasti koje imaju sve komore i ne odgovara istini da su to drugačije ovlasti od komore medicinske stare, jer su i odredbe praktički potpuno jednake kao što su u Zakonu u komorama, a komore su dakle ustanove od javne djelatnosti. Na takav jedan način ovo je trenutak kada treba sada postaviti za daljini razvoj cijelog sustava u okviru cijele strategije koja se sada provodi u Republici Hrvatskoj na području primalje preko tri godine i koja moram reći je pozdravljeno od onih koji upravo na koji se danas pozivate, a to je Hrvatska udruga primalja. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo upravo ste govorili o nečemu što sam htio komentirati. Naime, rekli ste da je intencija da odmah to raspravim, iako nisam mislio odmah, da je intencija u Europskoj uniji ove kako reče moj kolega Šišljagić, EU primalja, dakle to su one koje su završile dodiplomski studij 6 semestara. Međutim, u članku 7. stavak 1. mi i dalje zadržavamo i kažemo ovako. Temeljno obrazovanje primalje asistentice stječu uspješnim završavanjem srednjoškolskog obrazovnog programa. Dakle, intencija Europske unije da one budu prvostupnice, dakle ono što bi mi rekli viša školska sprema, a u našem članku zakona recimo zbog tradicije mi zadržavamo srednjoškolsko obrazovanje primalja. Dakle, tu nekakva ipak jedna je kontradikcija. Smatram da je ovaj zakon vrlo važan, zato sam se javio za riječ, jer znamo dobro da od rada primalja, bilo asistentica, bilo prvostupnica kako se to ovdje da kažem krsti, u mnogome zavisi kvaliteta i trudnoće, i poroda, i da kažem prvih dana života novorođenčeta. Svjesni smo i to da Hrvatska ima svake godine sve manje poroda i zato nam je svaka trudnica, svaka rodilja i svako novorođenče vrlo bitno i u svezi poboljšanja da kažem demografske slike, ali jasno da i smanjimo onaj perinatalni mortalitet koji je u Hrvatskoj još uvijek negdje u razini srednje razvijenih europskih zemalja, a ne na nivou nekih unije. Dakle, taj mortalitet je nešto veći, nego li u nekim zemljama EU. Tisuću 760 primalja Republike Hrvatske koje su završile srednje obrazovanje i jedna jednini studij upravo ovaj prvostupanjski ili dodiplomski studij u Rijeci koji je otvoren 2007. godine kada je upisano 28 polaznica, da kažem ovako ovaj ili polaznika. Ove godine na taj isti studij, dakle u školskoj godini 2008., 2009. upisano je 19 polaznika. Mišljenja sam da je kako ste rekli sa Ministarstvom obrazovanja itd. trebalo razmišljati o tome, a mi smo već dugo u pregovorima sa Europskom unijom, pa i u ovom segmentu, dakle i u ovom polju u u zdravstvu u koje danas razmatramo, neke stvari su se mogle i trebale predvidjeti i ranije. I mislim da je jedini studij koji postoji, a to je ovaj u Rijeci, pa kažu uskoro se otvara, ja ne znam točno u Zagrebu, mislim da se mogao proširiti i na i ima uvjeta da u nekim još gradovima u Republici Hrvatskoj ili još nekim regijama, kao što je Slavonija i Baranja se otvori bilo pri veleučilištu, sveučilištu, nije bitno, ovakav studij. Da bismo upravo dostigli standarde, dakle završavanjem dodiplomskog studija i stjecajem zvanja primalje prvostupnice, da bismo upravo dostigli i što prije standarde Europske unije. Pa pitam se u vezi ovog studija u Rijeci i nekakvih budućih studija dodiplomskih, kakva je njihova zapravo neću reći budućnost. Evo kako to da u članku 14. ovoga zakona govori se o tome da te iste završene prvostupnice moraju obvezno pohađati pripravnički staž i polagati stručni ispit. jeli ova škola u Rijeci sada jedinstvena škola u Rijeci, utemeljena ima li program kakav imaju škole u zemljama Europske unije? Istovremeno prvostupnice iz Europske unije koje bi se zaposlile u Republici Hrvatskoj neće morati imati pripravnički staž, ni položen stručni ispit. Zašto ta naša škola visoka u Rijeci nema isti program da bi se priznalo bez pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, pravo na rad kao primalje. Nadalje, ja sam ovaj prijedlog zakona jučer i prekjučer dostavio, da kažem bazi, primaljama u Brodskoj bolnici, Slavonsko-brodskoj bolnici. Tražio sam od njih da ga pročitaju, prouče i da mi dostave nekakva svoja mišljenja i razmišljanja. Jedno od pitanja je i ovako bilo, kako ministarstvo misli riješiti status primalje koja ima završenu visoku školsku spremu, dakle općeg smjera. To se tada tako zvalo, jel'. Dakle, ona je sestra, viša sestra općeg smjera, ali radi kao primalja. Da li će joj biti priznat ovaj prvosupnička kvalifikacija ili ona mora ići na doškolovavanje? Ima 10 godina primaljskoga staža, a ukupno 20 godina staža kao viša medicinska sestra. Što s njom raditi? Ima ih takvih više. Čak su postavljali pitanje s obzirom na težinu posla primalja i s obzirom na rad od 7 noćnih smjena, kakav je njihov status u smislu radnih prava, beneficiranog staža itd. s obzirom na adrenalin kojega sasvim sigurno doživljavaju u svom radu, odnosno šubove adrenalina, kakav je taj status njihov. Govorili su o tome kako primalje EU, kako je rekao moj kolega Šišljagić, imaju u EU 3 tisuće eura plaću. Hoćemo se mi izjednačiti, ako hoćemo ući u EU, hoćemo li izjednačiti plaće primalja EU, odnosno onih koji će završiti u Rijeci, buduće u Zagrebu negdje u Slavonskom brodu na veleučilištu ne znam ni ja gdje. Ima šanse da se otvori još dodiplomski studij primalja. Koliko mi to uopće imamo srednjih škola o kojima govori članak 7. stavak 1.? Koliko je primaljskih srednjih škola u Republici Hrvatskoj? Gdje su te škole. 1975. godine je u Medicinskoj školi u Slavonskom brodu upisana generacija primalja. 1979. godine ta je generacija završila. Od '79. godine nema kvalificirane primalje koja je završila školu u Slavonskom brodu. Sada one koje su se zaposlile u bolnici pune 30 godina rada, a one koje bi došle raditi u tu istu bolnicu moraju doći iz drugih sredina ako imaju kvalifikaciju srednje stručne spreme primalja. Srednje škole, koliko znam postoje u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu, to je pet srednjih primaljskih škola. I kažem, postoji kontradikcija u tome što mi ovdje, što nam tvrdite da se hoćemo se približiti standardima EU, da primalja bude prvostupnica, većina primalja i da ih, da se polako to i izmijeni u strukturi, dakle, školovanosti u samom tom primaljskom poslu a u članku 7. kažem, ponovno ponavljam postoji da temeljno obrazovanje je srednja stručna sprema. U članku, stavku 1. U članku 13. se kaže da pravo, odnosno kada se govori o pravu na samostalan rad onda se govori o tome da primalja ima pravo na samostalan rad, a primalja asistentica također ima pravo na samostalan rad uz nadzor asistenta, bilo liječnika ili primalje prvostupnice. Znači li to da ukoliko bude zahtjeva i licenci za odobrenje samostalnog rada primalja da samostalan rad može otvoriti i primalja asistentica prijaviti da kažem i šta će ona u svoju nekakvu ordinaciju unajmiti i liječnika zbog nadzora. Ova primalja prvostupnica to ne mora učiniti, ona može raditi samostalno. I ima niz kažem problema koji proističu iz ovog pomalo, kažem nedorečenog zakona, u svakom slučaju smatram da je namjera dobra i da je pristupanje EU i ali baš navrat nanos ili brže bolje, nema potrebe misli da se mogu popraviti i dodaci ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. (HDZ)** Gospodin zastupnik Rajko Ostojić izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, u Hrvatskoj zdravstvenoj administraciji ništa novo, na svu sreću puno dobrih stvari u hrvatskoj medicini, jedno od njih je ovo sjajno, podvih koji su napravili moji kolege na Rebru, umjetno srce i hrvatska medicina zahvaljujući entuzijazmu naših medicinskih sestara, naših liječnika radi sjajan posao. hrvatska zdravstvena administracija nastavlja ono što radi zadnjih pet godina čeka i čeka, odgađa i odgađa i onda kao što su rekle i kolegica Jerković i kolega …/Govornik se u slijepu ulicu brzometno i brzopleto dajemo zakone, brzometno i brzopleto dajemo odluke. A kada smo u slijepoj ulici znamo da radi autonomni žičani sustav a on je nevoljni, nevoljni, primordijalni, dobro je dok radimo voljnim žičanim sustavom. 8 zakona, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege 6 zakona starih već pet godina oni su nota bene prošli proceduru, prvo i drugo čitanje, demokratsku proceduru, dorađivali, radili itd.. Pet godina nerada, čekanja, odgađanja, i onda dva brza zakona, Zakon o primaljstvu, Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti koji su nedorečeni i apsolutno će teško biti implementirani. Znate što je paradoks? Paradoks je što su ti zakoni već bili spremni 2004. da ih se provede kroz proceduru, da prođe i prvo i drugo čitanje, pa da i naše primalje i fizioterapeuti napokon nađu svoje mjesto pod suncem, nađu svoje mjesto u hrvatskom zdravstvenom sustavu, ali ništa od toga, čekalo se, odgađalo, došli smo u slijepu ulicu. Ja moram biti iskren da mi to nije jasno, zašto se čekalo? Ili se nije htjelo ili se nije znalo? Osobno ne znam šta je gore, tragično po meni. Ili se nije htjelo, ili se nije znalo ali situacija je vrlo, vrlo nesimpatična i kao što je kolega Bruno Kurelić rekao i apelirao vrlo rado da se krene u prvo i drugo čitanje. Međutim, došli smo, je tu, ona kaže gospodo čekate, mi ćemo vam pomoći. Zakon o primaljstvu bi ja pogledao u širem kontekstu. Govorili Govorili smo puno o Andriji Štamparu u javnom zdravstvu ali možemo se ponositi našom ginekologijom, možemo se ponositi našim porodništvom, možemo se podnositi našim primaljstvom o čemu je govorio maloprije i kolega Grubišić. 1983. imate jučer u novinama, za one koji ne znaju, koji ne prate medicinu je profesor Šimunić sa svojim timom napravio MPO, medicinsku potpomognutu oplodnju, tada smo bili peta zemlja u svijetu, peta od 192., nije ih bilo 192. u međuvremenu ih se stvorilo, ali bili smo peti u svijetu, kao Bilić boysi, kao naša nogometna reprezentacija, danas oni a mi '83. Petrova, Zagreb, Hrvatska, peta u svijetu. Par godina prije je primjerice '78 došao prvi CT aparat, kako se u ona govorilo prvi južno od Beća, istočnog Berlina, a pet godina poslije '83. profesor Šimunić radi sjajno djelo MPO, koji se nažalost zadnjih godina ugasio, stišao, nestao, pa eto i tu ćemo vam pomoći, Klub zastupnika SDP-a je uputio Zakon o MPO-u, proučite ga, pokušajte ga shvatiti i pokušajte ga implementirati. Počela je školska godina 152 razreda osnovne škole se svake godine manje upisuje. Upisuje se manje zbog nataliteta, između ostaloga zato što se i MPO ne primjenjuje a natalitet nam pada. šibenskom rodilištu govorila ja gospođa, moja draga prijateljica Sobol, ali tako je i u Petrovom, radili smo prije par mjeseci onu akciju …/Govornik se ne razumije./… centar pomozimo Petrovoj bolnici, naše bolnice, naša rodilišta rade u vrlo vrlo lošim uvjetima. I onda čitam u novinama neki dan jedan dužnosnik je operirao sjajno, spasio je život, i ja mu čestitam, operirao je gospođu, operirao je sjajnu operaciju, zbilja, zbilja vrlo tešku operaciju, operaciju, obzirom da je to pisalo u novinama, zato ću to ponoviti, gospođa je u poznim godinama 78 čini mi se, operirao je tumor od 10 kg, to je u biti sjajno, ja mu čestitam, to je sjajno za tu ženu, tu bolnicu, ali ajmo gledati šire, ajmo gledati širi kontekst, zašto je došlo do razvoja takvog tumora? Zato što nema prevencije. Nema edukacije. Nema prosvjećivanja. Ne radimo svoj posao. Svrha medicine je otkriti tumor od jednog milimetra, jednog centimetra. Ono što sam ja danas napravio. Pet milimetara. To je svrha medicine. Svrha medicine je prosvijetiti, educirati, raditi javnozdravstvene akcije, raditi preventivne preglede i na vrijeme detektirati predkancerozna stanja. Ima tu puno liječnika. A ne dovesti u fazu, u fazu koja govori o lošem zdravstvenom sustavu kolegice i kolege. O sjajnoj operaciji, a lošem sustavu. Inače ja da sam taj dužnosnik ja bih se jasno slikao ako pacijentica dozvoljava da se slikam s njom i to sam radio i prije ali zasigurno se ne bih slikao sa onim tumorom. to mislim da će Hrvatska liječnička komora vjerojatno reagirati jer to izgleda u najmanju ruku neobično i to se ne radi u uređenim državama. Prema tome još jedanput čestitam na sjajnoj operaciji, ali zabrinimo se o zdravstvenom sustavu koji koji treba raditi više na zdravstvenoj edukaciji i zdravstvenom prosuđivanju. Gospodine državni tajniče Svjetska zdravstvena je prije 6 godina organizirala konferenciju isključivo i samo o primaljstvu. Isključivo i samo o primaljstvu. Prije 6 godina. Zakon je čekao, dočekao je novu administraciju. Nije se primijenio pa vam je gospođa Sobol kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova pokušala pomoći 2007. ali i 2006. povodom Majčinog dana i Dana obitelji. Ponovo apelirati, zamoliti, pomoći argumentima: Dajte primijenite taj Zakon o primaljstvu. Napravite to kako rade uređene države ali ni to nije prošlo. No nećemo više o zdravstvenoj administraciji jer to svi znamo kako ide. Čestitam hrvatskoj medicini i našim hrvatskim medicinskim sestrama, primaljama i liječnicima. Ali terminološki ovaj zakon spominje pacijente što je rekla Biljana Borso. Dakle jasno da se ne može govoriti o bolesnicima. Teško je reći o klijentima ali to su pacijentice jer hvala dragom Bogu trudnoća je fiziološko stanje. Dakle to je kažu ljudi drugo stanje, ali to je fiziološko, normalno stanje u kojem većina naših žena radi, radi vjerovali ili ne do tri dana prije poroda. Odu na porod i onda se vrate na posao nakon par mjeseci. Ali dakle normalno fiziološko stanje i to treba cijeniti. To treba u zakonu poštovati. A na osnovu rodne ravnopravnosti promijeniti i ovu terminologiju jer sad je to zbilja neobično. Ljudski resursi. Znate li vi kako danas, kolega Grubišić je govorio o 1975. i nažalost su neke škole za primalje u međuvremenu nestale, ali kako se danas školuju te naše medicinske sestre? Vratimo se na medicinske sestre … /Govornik se ne razumije./ … a onda možemo i o primaljama jer su zajedno. Pa znate li vi kad one ulaze u bolnice? Sa navršenih 14 godina života, u 15-toj, 16-toj. Svi imate djecu. Pa to su djeca. To su djevojčice. To su djeca koja sa 15 godina gospodine potpredsjedniče ulaze u bolnicu, a sa 16 ulaze u rađaonicu. Moj sin je student medicine i on će, on će ući u rađaonicu tek, kao i ja, na 6. godini medicine sa 24 godine. A te curice, te dečke puštamo unutra sa 16 godina. Puštamo u rađaonice i očekujemo od njih da sa 16 godina to shvate. Očekujemo od njih sa 16 godina da nauče to znanje. Očekujemo od njih sa 16 godina da primijene to. Pa to je nemoguća misija. Zato smo vas molili prije par godina, apelirali: prilagodimo Zakon o primaljstvima. Jer kao što vam je napisala direktiva. Citiram: «U sustav strukovnog obrazovanja ulazi se sa navršenih 14 godina i 2, satnica zdravstvene njege u tijeku 4 godine kako se sad školuje daleko je ispod razine stjecanja mogućnosti samostalnog rada. Zašto? Jer je nedovoljno: a) znanja b) nedovoljno prakse i 3. nedovoljno vještina.» Dakle ne može djevojčica sa 16, 17 godina ulaziti u takav jedan sustav, operacijsku dvoranu. Ok. Ali šta ćemo sa ovim primaljama koje sad postoje? Pa njih ne postoji. One će biti izbrisane jer ih ima 1000, a nema ih nigdje. Zašto? Jer nas ponovo niste slušali. Napravite premošćivajući model «bridgeing model». Napravite tranziciju. Svi u životu trebamo tranziciju iz ovog ili onog perioda. Onih 1000 radi o čemu je govorio kolega Grubišić. Evo već pune 30 godina. One će sa ovim nestati. Ne daj Bože da budu izbrisane. Gdje će one? I vi, i ja, kao i vi sad pustiti u bazu. Onda su oni meni rekli: «Profesore doktore a gdje sam tu ja? Šta da ja radim? Imam 52 godine. 30 godina sam primalja. Mene nema. Hoće mi se desiti izbrisani kao u nama susjednim zemljama?» Neće valjda. Neće valjda. I molim vas, molim vas. Puno kolega je pitalo. Kolegica Jerković je pitala: «Što ste čekali, zašto ste radili?» Pa ja moram biti iskren da je vrlo jednostavno. Zbog čekanja, odgađanja, zbog nerada jer nečinjenje je lagano. Činiti je teško. Nečinjenje je odmaranje, čekanje, odgađanje. A mi smo tu da nešto pomognemo. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Pa evo štovani zastupnik je izrekao nekoliko netočnih stvari a ja ću abecednim redom dok me ne prekine gospodin potpredsjednik. Administracija na čekanju 5 godina i ništa se ne događa. U ovih 5 godina je kolega doneseno više promjena u zdravstvenom sustavu nego u vašem mandatu i to zbog toga jer imamo viziju, jer imamo reformu dinamika reforme u zdravstvu mora biti vrlo oprezna da ne ugrozi socijalno osjetljive, da ne ugrozi kronične bolesnike i tako dalje. Ne treba s reformom žuriti. Sustav nije u takvom stanju da bi trebalo žuriti. Postupno i bez šteta. Klub SDP-a poslao je Zakon o umjetnoj oplodnji. Kakav zakon takav naslov. Naime to nije Zakon o liječenju neplodnosti kao što ste napisali u prijedlogu jer umjetna oplodnja nažalost ne liječi neplodnost. Dakle kakav vam je naslov takav je i zakon pa će tako nadam se i završiti. I na kraju kaže da je, uputili ste pod naslovom liječenje neplodnosti. Umjetna oplodnja nije liječenje neplodnosti. Žena i dalje ostaje neplodna ili muškarac. Ali ako to ne znate uzmite enciklopediju za djecu, osnovna škola, sve piše. Netočno je da tumor od 10 kila znači loše zdravstvo. U American Journal of Radiology imate, prošli tjedan su objavili tumor od 42 kile. A nije im loše zdravstvo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Ostojić u svojoj ste raspravi izrazili nadu ili očekivanje da će Liječnička komora reagirati na činjenicu objave određenih fotografija u tisku. Nažalost ja bih volio da ste vi u pravu i da se to vaše očekivanje ostvari ali sumnjam jer ta ista Liječnička komora nikad do sad u Hrvatskoj nije reagirala na, i onda kada liječnici, dio liječnika suprotno Zakonu o zaštiti prava pacijenata u kamere i mikrofone deklariraju sve povrede i traume naročito nakon teških prometnih udesa ili drugih nesreća unatoč upozorenju i pučkog pravobranitelja upućenog Liječničkoj komori pa i mojoj intervenciji bivšem ministru zdravstva u Hrvatskoj neki dan, prije desetak dana s velikim iznenađenjem mediji su konstatirali da osječka bolnica odbija davati podatke o zdravstvenom stanju unesrećene osobe kao velikom čudu. Prvi put se dakle desilo i to osječka bolnica da se pozivajući na Zakon o zaštiti prava pacijenata javnosti nisu želili dati podaci o zdravstvenom stanju pacijenata za što ih treba pohvaliti. Ali istovremeno kritizirati Liječničku komoru, ali i one liječnike koji i nakon 3 godine donošenja zakona ne poštuju taj zakon i javno medijima daju izvješća o zdravstvenom stanju pacijenata tako daleko da nabrajaju i polomljena rebra, povreda kojih sve unutarnjih organa, trauma i svega ostalog što je pacijent doživio. Mislim da bi Liječnička komora trebala intervenirati i u ovom slučaju kojega ste i vi spomenuli ali i ovo, i na ovu doista nedopustivu praksu. Hvala.

od 16000 liječnika u međuvremenu njih 13, 14 naučilo da ne treba davati izjave. Trebamo učiti još ove dvije, tri tisuće i ja podržavam s jedne strane vaše stanovište. A s druge strane ne da branim, nego mislim da je Hrvatska liječnička komora zadnjih nekoliko godina napravila značajan pomak, značajan pomak upravo to jer nas na Medicinskom fakultetu uče riječ “pacijent“ a uče nas znanju, vještinama. Ne uče nas komunikaciji, na žalost ne uče nas ni zakonima. Zato je mene strah ukidanja staža. Jer na stažu vas treba učiti zakon kao što građevinskog inženjera na stažu treba učiti Zakon o ne znam izdavanju dozvole i lokacijske. Zato je mene strah ukidanja staža, jer na stažu mi moramo naučiti primijeniti svoje vještine i naučiti zakonski okvir u kojem postojimo, a o stažu ću ja govoriti kasnije. Prema tome, ja mislim da je Hrvatska liječnička komora u zadnjih godinu, par dana, kolega Minigo to vrlo, vrlo dobro vodi napravila značajan pomak. Ali gledajte, nezgodno je kad državni dužnosnik ovo radi znate. Prema tome, kolega iz hitne medicinske pomoći dođe mu stotinu kamera on nešto kaže, on mora reći i ja bih rekao. Sa ovim iskustvom ne bih, ali prije deset godina bi. Prema tome, moramo davati primjer našim kolegama i ono što kažu lijepo resno verba, djela ne riječi, kad prvi put jedan državni dužnosnik kaže ja to ne smijem i neću se slikati, i neću se slikati, onda će to dobiti poruku i svi ostali liječnici. Hvala vam lijepa. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o primaljstvu pomalja se već dugi niz godina, ali evo i nakon čitavog niza godina da kažem terminologijom sadržaja, odnosno što bi nužno trebao sadržavati ovaj zakon. On nije zreo da se rodi i mi ovdje dakle kao savjesne primalje to ne smijemo dopustiti jer nam treba dobar, dobar zakon. Ali Vlada očito provocira porođaj ovog zakona i sigurno je zbog svih onih opaski koje su dolazile ovdje i u ime kluba i pojedinačno od strane kluba SDP-a sigurno je da ćemo imati jedno nedonošće koje neće biti sposobno da odgovori ni za život ni za rad i morat ćemo mijenjati ovaj zakon. Da je tomu tako to nužno se vidi i iz ne samo ocjene stanja, nego prije svega ocjene sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona. Pa tako vlast kaže da će biti za potrebnu provedbu ovog zakona samo 140000 kuna. Pa molim vas lijepo, a cijela ova prilagodba dakle na čiji će teret pasti. Na teret primalja koje će morati plaćati i upisninu i članarinu s ovih bijednih 3 i pol tisuće kuna, a o poslu gdje se svi slažemo koji je tako važan i prevažan i nitko od nas nije došao na svijet bez njezine asistencije. Ali glorifikacija žene i njezine uloge i pojedinih zanimanja obrnuto je proporcionalna od valorizacije materijalne. I to je sramota. Želite prilagodbu na teret tih žena koje će usput budi rečeno s ovim vašim prijedlogom zakona eoipso samim time postati pomoć asistentice u Europskoj uniji. Uza sva potrebna znanja i iskustva i škole koje su sada završile mi inače valjda pripremamo se za ulazak u Europu tako da naši radnici postaju pomoćna radna snaga, pa čak i onda kada su kvalificirani, pa čak i onda kada su visoko kvalificirani. To je nešto što je nedopustivo, ali po tome eto očito vidimo raspoloženje vlasti prema građanima i pojedinim kategorijama građana. Ako se malo pogledaju pojedine odredbe ovog zakona koji ima svega tridesetak članaka i koji vrvi greškama, nedosljednostima, nomotehničkim pogreškama koje su nedopustive u ovakvom jednom malom zakonu, pa se postavlja pitanje što bi Vlada učinila da je sačinila neki prijedlog zakona od 370 članaka kad evo na ovih nekolicinu, 37 članaka ovoliko grešaka. Jedan te isti pojam se naziva sa tri, četiri riječi i potpuno neadekvatne. Dakle, žena je pacijentica, ali nije samo žena pacijentica. Ona je i bolesnik. U članku 20. kaže da je žena i bolesnik koja ide roditi. Dakle, tako usput s brda s dola ste predložili ovakav zakon koji na neki način i upravo zbog ovakvih predstavlja i povredu ugleda zastupnika. Kakve su ovlasti i dužnosti primalja? To je jedan meta jezik o kojem je govorila ova žena kolegica Romana Jerković. Primjena metoda rješavanja problema u provođenju primaljstva. Ali što ovo znači? To znači da se prebacuje, nije to slučajno. To znači prebacivanje odgovornosti na primalju u slučaju krizne situacije ili odgovornosti bolnice, odnosno pojedinih učesnika, odnosno osoba koje su asistirale porodu. I to se dan danas događa, a sa ovakvim, sa ovakvom stipulacijom to će biti još češće. Vi imate također u svom izričaju, dakle očito Vlada ima problema ne zna još uvijek kakva, zna govoriti lijepo o suzbijanju nasilja i tako ali još nije načisto s nekim pojmovima, dakle seksističkim pojmovima zanimanja, pa je tako u ovom zakonu uvijek liječnik, ne daj Bože liječnica. Na kraju krajeva, mi imamo i medicinskog brata. Zašto ovo zanimanje nije otvoreno i prema muškarcima? Zato se treba potruditi naći adekvatan izraz i za takve slučajeve.

U članku 17. govori se da će sadržaj i obrazac primaljske liste koju, naravno popunjava sama primalja donijeti ministar, a kad i u kojem roku? Pa nije ovdje čudno izostao rok jer koji god rok je bilo koji zakon do sada predvidio, ministar ga nikad resorni nije ispoštivao. Pa sada ovdje imamo u nedogled, act kalendar graekas, a primalja će vjerojatno i odgovarati jer nije negdje nešto napisala, a nema gdje to napisati. Sve ono što su njezine dužnosti i što je ona tijekom svog određenog radnog zadatka trebala ispuniti. Onda vidite u članku 21. primalja nije odgovorna, možete misliti, za neprovedeni postupak. Koji je to, molim vas, je li možete zamisliti postupak, neprovedeni postupak? Pa sama riječ govori postupanje, činjenje. Dakle, nešto što je izostalo. Pa kakva je ovo sintagma za neprovedeni postupak. Zato što je rađeno na brzinu, nešto je prepisano, tek toliko da se nešto ima i da možemo lijepo izgledati kako imamo Zakon Zakon o primaljstvu. Dakle, evo neka predlagatelj ozbiljno razmisli da ovaj, bez obzira što je i izglasan kao konačni prijedlog zakona, ali ovo ili amandmanom da djeluje, ali u svakom slučaju, ovo je tek bilo podobno za prvo čitanje. Ovo je sigurno vrijeme i da se spomene o ozbiljnoj bijeloj kugi koja je zavladala u Hrvatskoj i ovom zanimanju gdje nema dovoljan broj djece, novorođenčadi, onih koji se imaju tek roditi. I kako i zbog čega je tomu tako? Očito je država tu zakazala i država na neki način djeluje kao najbolja kontracepcija. Mladi nemaju zaposlenja, nemaju krov nad glavom, a i oni koji bi htjeli, država im to onemogućava. Peta zemlja u Europi, sedma u svijetu koja je imala prvo rođeno dijete u epruveti i danas u 21. stoljeću 2008., evo kolega hebrang kaže da neplodnost nije bolest. Ono je bolest po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i svaka takva obitelj ima pravo na liječenje. Ali ona je zamrla. Ne samo nove inovacije da izostaju zbog nedostatnih sredstava, nego više nema ni donora. Onog trenutka kada smo mi ovdje progovorili o tome da i žene mogu i trebaju donirati jajne stanice. Sada više nema ni donacija sperme. Prema tome, to su ozbiljni problemi i vrlo je čudno, nema objašnjenja zašto onaj zakon koji je evo, dok je bio ministar Hebrang u Vladi 2004. uputio ga u zakonsku proceduru koji se bio radio nekoliko godina, to je bio odličan prijedlog, on je nekako nemušto nestao i što je preostalo nama nego kao odgovornoj oporbi, nego sačini takav prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji za koju duboko vjerujemo, će naići na odjek i da će naići na podršku i onih koji smatraju da to nije bolest. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Mislio sam se ne javljati jer je toliko netočnosti, ali kad me je prozvala, bar da to ispravim. Dakle, nisam ja kolegice rekao, poslušajte zapisnik, da neplodnost nije bolest. Netočnost na žalost nije bolest koju vi iznosite, nego da je zakon koji ste predložili u naslovu rekao zakon o liječenju neplodnosti, a umjetna oplodnja ne liječi neplodnost, a to je zakon o umjetnoj oplodnji. Dakle, pobrkali ste lončiće. Neplodnost jest bolest, ali vaš zakon je isto bolest jer ima krivi naslov. Isto tako kaže da u bolnici imamo medicinskog brata. Nemamo, nego imamo ono što piše u zakonu, imamo pristupnika, pristupnicu, imamo primalju asistenta, asistenticu. Dakle, u 2 spola uvijek rečeno i to je kvalitetno i dobro i u skladu sa zakonom. I na kraju kažete da je država najbolja kontracepcija. Mislim da je to uvreda za državu. Naime, država je od 2004. godine svojim mjerama dovela do toga da je broj živorođenih u Hrvatskoj sa 40 tisuća porastao na 41 da je broj živorođenih na 1000 stanovnika porastao sa 9,1 na 9,4, dakle država je slaba kontracepcija jer radi sve da bude sve više djece. Replika, gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović je rekla da je Hrvatska država najbolja kontracepcija. Hrvatska država nije ništa napravila u ovih 5 godina da se poboljša natalitet bez obzira na to što su raznorazne strategije koje su dovele do toga da se pokuša povećati natalitet Hrvatske, još uvijek ima 1,14 djece po familiji i ako nas tako nastavi, izgleda da nam je to tako sudbina, biti će nas za 50 godina puno manje nego sada, a što se tiče zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, u svakom slučaju rado bi vidjeli prijedlog HDZ-a. 2004. ste ga stavili u ladicu,

se upiše gotovo u svakoj školi manje. Svake godine se Hrvatska opustoši za jedan mali grad. Prema tome, pitanje je pameti da osim ovih metoda poticaja koje Vlada očito nije spremna, niti zna kako napraviti takve jedne programe, ali u svakom slučaju, prihvatiti ovaj prijedlog zakona koji smo sačinili kao klub SDP-a i ponudili ovdje u Hrvatskom saboru o medicinski potpomognutoj oplodnji. Jer ukoliko nemamo tog zakona poslije možemo ozbiljno se zapitati, a zbog čega ga nemamo. Jesu tu moguće razne zlouporabe. Naše žene i ovog trenutka odlaze u Češku, odlaze u Ukrajinu, odlaze u Sloveniju, a onda će možda ministar Primorac istraživati u dobroj namjeri gensku strukturu Hrvata.

sa pojedinačnim primjedbama vezanim uz ovaj zakon, ali moram naglasiti jednu načelnu i jedan prijedlog. Prema tome ovaj zakon koji mi danas imamo u raspravi je izuzetno važan zakon budući da regulira djelatnost primalja, njihovu edukaciju, stručni nadzor nad radom i općenito kontrolu nad skrbi o rodiljama i tek tek rođenoj djeci. Prema tome radi se o izuzetno važnom zakonu i zato nije dobro što u njemu ima čitav niz bitnih dijelova koji su nedorečeni i nejasni. Gospodin državni tajnik je u usmenim obrazloženjima iznio neka pojašnjenja koja daju odgovore na pitanja koja smo čuli danas ovdje, ali se ja pitam zašto to onda nije u zakonu. Dakle tragično je kako kaže državni tajnik da je tri godine pripreman ovaj zakon i da je kao rezultat trogodišnjeg rada izašao ovakav prijedlog. Ljudi moji, pa to zaista nije moguće. Stoga ja podsjećam još jedanput da nije dobro da je to podcjenjivanje nas saborskih zastupnika da nam se stalno nekvalitetni zakoni pravdaju potrebom prilagođavanja Europskoj uniji i donošenju po hitnom postupku. Prema tome jasno je da ovaj zakon koji danas ovdje imamo je nekvalitetan, a da se ta nekvaliteta opravdava potrebom prilagođavanja Europskoj uniji i donošenjem u hitnoj proceduri. ako već nije moguće, pošto smo izglasali da ide po hitnom postupku, ja apeliram državnog tajnika da uvaži ove primjedbe koje su danas ovdje izrečene i da dobijemo zakon koji će biti puno kvalitetniji nego što je ovaj prijedlog, posebno u prijelaznim odredbama gdje se treba jasno definirati što će biti sa primaljama koje su trenutačno u Hrvatskoj, njih 1800. I ono što je tragično, kao član Hrvatske liječničke komore imam primjedbe na pet stranica od kojih je uvažena samo jedna. Prema tome Hrvatska liječnička komora kao najviša strukovna udruga liječnika poslala je primjedbe na pet stranica, a uvažena je samo jedna. Hvala lijepo. Hvala. 5-minutna rasprava, klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Pa evo, ajmo krenuti od najbanalnije stvari. Državnog tajnika bi priupitao, a malo prije je bila rasprava, kako se zove onaj najviši stupanj primalje u muškom rodu. Dakle imamo primalju asistenticu, asistenta, imamo primalju prvostupnika, prvostupnice, ali imamo i onu zadnju kategoriju primalja pa bih molio u muškom rodu kakav je to izričaj na hrvatskom. Kada govorimo o površnosti zakona, ja zaista mislim, neću kazati da je on bio površan, ali da postoji puno pogrešaka i to bitnih u ovome prijedlogu zakona, to stoji, nedorečenosti. Kao što smo čuli bilo je vremena četiri godine da se na ovom zakonu itekako poradi. Ne mogu prihvatiti obrazloženje da Europska unija po hitnom, žurnom postupku traži da se donese ovaj zakon. Pa naravno da traži, ali to je tražila io prije četiri ili pet godina. Kada se donosi neki zakon onda je četiri ili pet godina dovoljno, ali ne može se, mislim da se ne može objasniti niti pravdati donošenje jednog po meni ovako ozbiljnog zakona u žurnoj proceduri objedinjenoj u prvom i drugom čitanju posebno stoga što je ova rasprava ukazala da postoje zaista brojne primjedbe. Evo malo prije je kolega zastupnik naveo jedan podatak koji evo želim ponoviti još za ovom govornicom. Hrvatska liječnička komora jel' tako, temeljem ovog prijedloga zakona, konačnog prijedloga zakona je uputila dosta primjedbi na tekst i sadržaj zakona. Dakle na pet stranica i od tih pet stranica jedna primjedba je uvažena. E sada što kazati o toj činjenici? Hrvatska liječnička komora je najviša strukovna liječnička organizacija u zdravstvu i trebali bi uvažavati ako ništa drugo, primjedbe struke. Pa evo i ovdje u ovoj raspravi nismo čuli odgovor što će biti sa 1760 primalja koje dugo godina radi u zdravstvenom sustavu i za koji vas ja uvjeravam da sasvim sigurno imaju kvalitetu razine primaljske skrbi isto kao što imaju u Europskoj uniji na onoj razini primalje prvostupnika. Prema tome HDSSB predlaže da ovaj zakon ide u drugo čitanje, da sve primjedbe, nejasnoće i prijedloge uvrstite u konačni prijedlog zakona, dakle u drugom čitanju, da ne prihvatimo objašnjenje i obrazloženje a moramo ovaj zakon donijeti zato što to traži da se osigura primaljama pod navodnicima „primaljama asistenticama“ za 1760, školovanje na račun državnog proračuna uz još jednu primjedbu, da da ovaj zakon stoji četiri godine, da je za tih četiri ili pet godina imalo dovoljno vremena da se organizira nastava i na razini visoke školske spreme, ali i na razini visoke škole i 140 tisuća kuna odvojiti u državnom proračunu samo za osnutak Hrvatske komore primalja mislim da je pomalo neozbiljno. Ja vas molim da osigurate sredstva državnog proračuna da bi primalje koje dugo godina rade u hrvatskom zdravstvu, uspješno obavljaju taj posao, da bi one koje žele mogle se školovati, dajte im vremena u zakonskim odrednicama, školovati se na račun države. Hvala vam lijepo. Hvala. Završni osvrt. državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ante Zvonimir Golem. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite da na kraju kažem nekoliko riječi, jer tijekom današnje rasprave moram priznati primalje koje u Republici Hrvatskoj su prošle jednu burnu povijest su bile medicinske sestre, pa su bile medicinske sestre primalje i djelatnost nije bila definirana na svoj način. Da su iz današnje rasprave, bar sam ja tako očekivao a vjerujem i one htjele vidjeti hoće li konačno u Republici Hrvatskoj primalja biti profesija na onome dijelu na kojem svi zaslužuju. Rasprava je bila konstruktivna i pokazala je jasno da možda neke odredbe nisu sasvim jasne. Zašto? Zato što se ne rješava cijela problematika jednim zakonom, nego je ona riješena kroz niz zakona koji jedan drugoga dopunjuju pa sam već tako naveo i Zakon o akademskom nazivlju i stručnom obrazovanju, ali i drugi zakoni, pa Zakon o zdravstvenoj zaštiti. I kao takav, ovaj zakonski prijedlog stvara samo onaj dodatni okvir, onaj finalni proizvod, proizvod koji će konačno primaljama u Republici Hrvatskoj dati djelatnost, dati profesiju kako stvar ide. Prema tome, ukoliko ovaj zakonski prijedlog prođe tada primalja nije medicinska sestra ili medicinski brat, ona je primalja. Primalja prvostupnica, prvostupnik, primalja asistentica, asistent i kao takav imaju svoju profesiju, imaju svoju stručnu komoru i imaju određene dakle prava i obveze u sustavu zdravstvene zaštite kao što je to dobra praksa Zakon, opet navodimo, spada i pripada u zakone kojima se Republika Hrvatska sigurno usuglašava sa pravnom stečevinom i zakonodavstvom Europske unije. Ali još više od toga, kao što će biti i sljedeća točka dnevnog reda, spada u zakon koji konačno u Republici Hrvatskoj uređuje određene stvari i postoji potreba za ovakvim načinom njegova donošenja iz razloga što je on samo jedan dio, jedna karika u lancu sustava što se događa recimo u ovoj profesiji na području primalja. Potrebno je jasno i glasno reći i odgovore na određena pitanja koja su konkretno i konstruktivno postavljena tijekom današnje rasprave, radi toga da to ne ostane nejasno. Članak 36. zakona kaže jasno i glasno, ja ću ga citirati: "Primalje koje su stekle višu stručnu spremu, prema ranijim važećim propisima …", to u prijevodu dakle koje su završile stručni studij sestrinstva, koje su završile druge stručne studije iz biomedicine. A to je ono što je danas bilo tu upitno i koje treba poslat na kraju krajeva i poruku u javnost što će se dogoditi sa primaljama koje su deset godina radile u struci sa primaljama koje su završile u tom dijelu visoki stručni studij, jasno kaže a koji su obavljali dakle djelatnost primaljstva u posljednjih deset godina prije stupanja na snagu ovog zakona, mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetima da u roku od dvije godine steknu odobrenje. Zašto su te dvije godine? To je ono što sam rekao i u raspravi, da će one dakle dobiti onaj status prvostupnika. Prema tome, prvo, ne treba biti bojazni da će itko izgubiti profesiju koju je imao do sada, a ovaj zakon je stvorio temelj i on je zato bio potreban da pripremimo da i ona europska primalja odnosno primalja prvostupnica u Republici Hrvatskoj može postati i ona koja je to zaslužila svojim desetgodišnjim radom u struci uz određene kompetencije. Tako da taj članak 36. rješava to pitanje koje je kao konstruktivno tu postavljeno i ja ga pozdravljam, jer puno se šalje van krivih informacija na teren. I ova današnja rasprava će usmjeriti, kao npr. da zakon stoji četiri godine, ne stoji. Zakon je rađen u proteklih šest mjeseci u suradnji s udrugama. On je rađen u određenom tempu, a da ne kažem paušalne ocjene koje kažu zakon je katastrofalan, ali ne kažu koji dio u zakonu je tako katastrofalan ili bilo kako drugačije rečeno. Znači, ono što želim reći u ime predlagatelja, da se u Republici Hrvatskoj definitivno konačno poruči i primaljama koje odgovorno rade svoj posao da će ga u okviru onoga što su do sad obavljali moći i dalje obavljati. Isto tako reći da oni koji nisu možda slučajno upoznati, iako je bilo i medijski popraćeno i upozorene su da one koje su radile u sustavu na poslovima primaljstva kako je do sad bio da nose titulu primalje asistenta, primalje asistentice, da je to već uređeno drugim zakonima i da se postavlja podloga za daljnju edukaciju. Primjedbe koje su dostavljene kako se ovdje navodi, od Hrvatske liječničke komore pa se kaže da nisu prihvaćene. Treba pogledati suštinu primjedbi. Prihvaćene su one koje su bile apsolutno vezane uz primaljstvo, a primjedba koja se recimo ticala i jednu ćemo navesti samo. To je bila primjedba primjerice na odgovornost primalja na koju se ovdje poziva, kada je ona odgovorna ili kada nije odgovorna, što je isto očigledno nepoznavanje ovoga zakonskog prijedloga kad se kaže da će primalja odgovarati ako nije ispunila listić koji nije ministar donio jer nije napisan rok. A jasno i glasno ovdje kaže sljedeće, znači da primalja nije odgovorna i na to je Hrvatska liječnička komora imala prigovor. Tu kažem odgovorno, nije odgovorno za postupke u slučaju kad unatoč primjeni znanja i vještina nije osigurao lijekove ili kad nije mogla znači uspješno provest primateljsku skrb ili ako nije mogla ispuniti taj obrazac. Prema tome, neće ovaj zakon dovest do toga da će se primalje kažnjavati ili da će se odgovornost prebacivat na primalje. zakon će jasno i glasno osigurati i prava i obveze primaljama i na taj način zaštititi jednu djelatnost koja je časna u ovome. Moram reći sada, jasno i glasno određene druge tu situacije. Očekivao sam osobno, na to mislim da imam pravo, ne želim ja utjecati kako će itko voditi raspravu i svatko ima prvo sve, ali mislio sam da ćemo dobiti kvalitetnu raspravu o primaljama upravo iz zahvalnosti prema toj struci, koja je svoj posao nakon niza godina u određenom dijelu dobiva prvi puta i samostalno. Jer, prisjetit ćemo se ranijih godina prošlog stoljeća. Babice, ono što je danas prevedeno primalja su porađale po kućama, porađale su u bolnicama. Onda su tokom uvođenja zdravstvene zaštite izgubile taj status. Usklađivanje s Europskom unijom i uređenjem na području Republike Hrvatske, mi smo taj status i vratili. Iz toga razloga, govoriti ovdje da se radi o katastrofalnom zakonu može biti, svatko ima pravo na svoj mišljenje, međutim definitivno je ocjenjeno i od strane kompetentnih institucija iz Europe da je zakon dobar, da zakon osigurava ono što mu je zakonski namjena bila, kao što je to osigurao i medicinskim sestrama, kao što je to osigurao liječnicima i svima ostalima. I da ustvari predlažemo i dalje u ime predlagatelja da se ovaj zakon donese kako bi daljnji tijek poslova i daljnji lanci kako navodim, mogli na vrijeme i kvalitetno riješiti i da probleme primaljstva u Hrvatskoj se riješi na dobar i kvalitetan način. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika, gospođa Gordana Sobol. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Povrijeđeni su članci Poslovnika od 111. do 115. prvenstveno članak 112. koji govori o odgovornosti Vlade za svoj rad i odluke koje donosi. Gospodine predsjedniče, apsolutno je neprimjereno, ali i nedopustivo da državni tajnik odnosno predstavnik Vlade ili bilo tko tko sjedi ovdje si dozvoli da ocjenjuje kvalitetu rasprave i to i to ukupne rasprave koja je danas ujutro, cijelo prijepodne vođena o jednom Zakonu o primaljstvu. Ja mislim da je uloga onoga tko predlaže da obrazloži prijedlog zakona, ali između ostalog da na kraju u svojoj završnoj riječi makar odgovori na pitanja koja smo kao zastupnici i zastupnice i danas postavili ovdje. Meni npr. niti na jedno moje pitanje koje sam postavila gospodin državni tajnik nije odgovorio, ali si je dao za pravo da procjenjuje kvalitetu rasprave koja je danas ovdje vođena u tijeku prijepodneva. Gospođo zastupnice nije povrijeđen Poslovnik u ni jednoj svojoj odredbi, do duše manjkavost po vašem mišljenju, obrazloženja ili odgovora na vaše pitanje od strane predstavnika vlade može se kritizirati, ali to ne znači da je povrijeđen Poslovnik. Poslovnik izričito nije povređen, premda mislim da je dužnost predstavnika vlade dati obrazloženja i dati odgovore na ona pitanja koja su postavljena u ovoj raspravi, međutim strogo gledajući Poslovnik nije povrijeđen. I imamo ispravak netočnog navoda gospodin Mirando Mrsić. A povreda isto Poslovnika? Dobro. Izvolite gospodine. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 112., a pozivam se na članak 209. Naime, državni tajnik i predstavnik vlade je tu da brani zakon i da odgovara na naše primjedbe, a ne da ocjenjuje o tome kako mi i to nije prvi put da se to desilo u ovom Visokom domu, te molim da se državni tajnik upozori da on nije tu da ocjenjuje kako mi diskutiramo i što diskutiramo, nego da odgovori na naše i na naše primjedbe. Nije odgovorio niti na jednu od onoga što smo mi dali i molim da to ubuduće ne radi. odgovorne naravno, a predsjednik i članovi vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobito su odgovorni za svoje područje rada. Ovaj član Poslovnika nije povrijeđen ako postoji zahtjeva da se utvrdi odgovornost, ima ima procedura za to, a to nije članak 112. koji je bio ovdje, citirali. I drugo, zašto ne bi predstavnik vlade izrazio svoje mišljenje o tome kako ocjenjuje i članak 209. u nijednom svom odredbi nije povrijeđen, molim vas, nije nije povrijeđen nijedan članak Poslovnika. I možemo ići dalje. Ako mislite da je postoji procedura da se to utvrdi. Hvala lijepa. Ja ću vas podsjetiti da je